Dr. Matej Tašner Vatovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala še enkrat, podpredsednik. Jaz sem kot Primorec bil v bistvu po eni strani vesel in žalosten, ko sem videl, da je bil ta zakon vložen v proceduro. Vesel, ker je končno v nekem aktu v tem državnem zboru bila omenjena organizacija TIGR. Žalosten pa, ko sem šel natančno prebrat zakon. Zakon je predvideval, na srečo je na odboru bil zavrnjen, da se kot dan, s katerim bi v naši državi obeležili organizacijo TIGR, postavi 13. maj. Izvor tega 13. maja je treba poiskati v slovenski skrajni desnici, ki že vrsto let uporablja ta datum, ki je tudi ustanovila neko satelitsko društvo TIGR – 13. maj – medtem ko imamo že praktično od osamosvojitve obstoječe društvo TIGR Primorske, ki skrbi za ohranjanje vrednot in spomina organizacije TIGR –, ki je začelo z neko prozorno akcijo deljenja ljudi; to, kar počnejo že ves čas predvsem v stranki SDS. Ta datum in ustanavljanje društva, ki bi naj sicer zagovarjalo vrednote TIGR-a, ampak v resnici imajo nek drug namen, želijo narediti nekaj, da se Osvobodilno fronto, narodnoosvobodilni boj in partizansko gibanje pokaže kot neko fronto, ki je bila na napačni strani zgodovine v naši državi, in da je bila na drugi strani organizacija TIGR, ki se je prva borila proti fašizmu, kar je res, ki pa je potem bila med 2. svetovno vojno s strani ravno Osvobodilne fronte izrinjena in dobesedno uničena, kar je gromozanska laž in tudi izkrivljanje zgodovine. Velik del pripadnikov TIGR-a se je namreč v času 2. svetovne vojne na Slovenskem pridružil partizanom, se je pridružil narodnoosvobodilnemu boju in skupaj boril proti nacizmu in fašizmu na naših tleh. tleh. Zakaj je bil ta predlog sumljiv že od začetka, je to, da v bistvu ravno predsednik Vlade, pa ne samo kot predsednik Vlade, ampak tudi kot zasebnik, že dlje časa na svojih socialnih omrežjih promovira ravno ta 13. maj. Lani je osebno šel obeleževat 13. maj na Malo goro. Letos pa smo videli, da je celo državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju oziroma ob dnevu OF bila na nek način posvečena temu 13. maju; brez tega, da bi se omenilo niti z eno besedo Osvobodilno fronto in da bi se seveda tudi borcem, ki so še živi oziroma ohranjajo spomin na tiste čase, dovolilo dostop do te do te proslave. Zastriči moramo z ušesi, ker je pač naš predsednik Vlade tisti, ki se sicer brez zadržkov brati z neofašisti po Evropi, s Salvinijem na čelu, če želite, in tako naprej. In iskren namen tega predloga, predlagali so ga v Slovenski nacionalni stranki, ki ki je podpornica te vlade, vsi ti iskreni nameni, o katerih je govoril gospod Jelinčič, so zelo jasno splavali po vodi, ker je bilo očitno, da gre za nek drug namen v ozadju. Zakaj gre za nek drug namen in zakaj je ta datum napačen, so pojasnili številni zgodovinarji na odboru, zgodovinarji, ki so po poklicu zgodovinarji, razložili, da je bil TIGR v tistih letih ko bi se naj obeleževal ta praznik, praktično že v zadnjih izdihljajih. Spomnite se, da je TIGR začel delovati v začetku dvajsetih let in se boril proti fašističnemu dvajsetletju praktično od začetka do konca. konca. Tu seveda ni govora o tem, da je kdorkoli proti temu, da bi obeležili TIGR kot neko organizacijo, neko institucijo, ki bi si zaslužila državni praznik v tej državi, ampak seveda na pravi datum in ne s skrivnimi nameni. izkrivljanjem zgodovine, ne z mešetarjenjem s polpreteklo zgodovino in ne s skrivnim namenom zaničevanja ostalih akterjev, ki so seveda omogočili osvoboditev naše dežele v zadnjih izdihljajih 2. svetovne vojne. V Levici tega zakona nismo podprli. Bomo pa absolutno podprli zakon, ki bo vzpostavil državni praznik za spomin na TIGR, ki pa bo na ustrezen datum. Ta je lahko, kot je omenil že kolega Lep, spomin na Bazovico ali pa recimo tudi datum ustanovitve TIGR-a na Nanosu.

Hvala za besedo. 13. maja 2021 smo obeležili 80. obletnico prvega oboroženega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh. Tigrovci so se leta 1941 na Mali gori pri Ribnici spopadli z italijanskimi fašisti. Organizacija TIGR – ki nosi ime po začetnicah krajev Trst, Istra, Gorica, Reka je nastala septembra 1927, da bi se uprla italijanskemu fašističnemu zatiranju. Med drugim so tigrovci že pred začetkom vojne organizirali široko razpredeno obveščevalno mrežo na Primorskem, zbrane podatke pa so pošiljali obveščevalnemu centru poveljstva Dravske divizije v Ljubljani in pozneje tudi britanski obveščevalni službi. Kljub temu in dejstvu, da so se v vojni vključili v OF, pa so komunistični veljaki nanje že med vojno gledali s precejšnjim nezaupanjem, ki se je po njej le še okrepilo. Tigrovci so bili potisnjeni na stranski tir in izločeni iz kolektivnega spomina, zaradi česar je bilo treba na prvo obeležitev bitke na Mali gori čakati vse do leta 1991, na uradno slovesnost pa do leta 2005. spremembo zakona se je predlagal nov državni praznik, 13. maj – dan prvega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh, ki pa ne bi bil dela prost dan. V Sloveniji imamo že več državnih praznikov, ob katerih se spominjamo različnih zgodovinskih dogodkov, ki so bili bolj ali manj pomembni v naši preteklosti. Prvi oboroženi spopad z okupatorjem je eden od pomembnih dogodkov v zgodovini našega naroda, zato smo spremembo zakona na matičnem odboru podprli, vendar žal predlog ni dobil zadostne podpore. Tako novega državnega praznika žal ne bomo praznovali in se slovesno spominjali teh dogodkov. Vsekakor pa je prav, da ne pozabimo naše zgodovine

Poslanska skupina SNS je v Državni zbor vložila predlog novele, po kateri bi 13. maj praznovali kot državni praznik prvega spopada z agresorjem na slovenskih tleh. S praznikom bi obeležili 13. maj 1941, ko so se trije vodilni tigrovci na Mali gori pri Ribnici spopadli z italijansko vojsko. Po navedbah predlagatelja je šlo v spopadu na Mali gori za prvi spopad z okupatorjem na slovenskem ozemlju v 2. svetovni vojni. V njem je bil en pripadnik tigrovcev ubit, dva pa zajeta. Sočasno z obeležitvijo spomina na spopad bi z državnim praznikom počastili tudi spomin na protifašistično, domoljubno organizacijo TIGR, katere voditelji so pred pred spopadom na območju Ribnice pridobivali somišljenike zoper okupacijsko oblast, praznik pa ne bi bil dela prost dan. V Poslanski skupini SAB se pridružujemo mnenju predsednika društva TIGR Primorska, ki je izrazil številne pomisleke, da predlog zakona ni podkrepljen z zgodovinsko dokazanimi dejstvi in da bi bilo organizacijo TIGR in njeno delovanje bolj smotrno počastiti tako, da bi se smiselno zajelo celotno obdobje njenega delovanja, njenega antifašističnega boja, od njene ustanovitve do 2. svetovne Prav tako je dejal tudi član predsedstva zveze borcev NOB, da 13. maj 1941 ni bil dan prvega oboroženega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh, se je pred tem proti okupatorju upirala že kraljeva vojska in da je 13. maj napačno predlagan datum, saj ustvarja polemike v zvezi s praznikom 27. aprila. V Poslanski skupini SAB se dobro zavedamo pomena delovanja organizacije TIGR, a prazniki so zato, da nas kot narod združujejo in poenotijo, ne pa razdvajajo. Zato predloga novele tudi na matičnem odboru nismo podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani poslanke in poslanci! Predlog, ki je danes pred vami, je bil pripravljen zaradi obveznosti Republike Slovenije, da v nacionalni pravni red prenese Direktivo 2018/957/EU. Ključne rešitve, ki se prenašajo s predlogom, so načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošnoveljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve, časovno omejevanje dolgotrajnih obdobij napotitev in obvezna zagotovitev spoštovanja načela enakega obravnavanja v primeru, ko čezmejno storitev opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela. Poleg prenosa omenjene direktive predlog vsebuje še nekaj popravkov, ki so posledica predhodne ocene Evropske komisije slovenskih nacionalnih ukrepov za prenos Direktive 2014/67 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja. Predlog sprememb zakona, ki je danes pred vami, tako predstavlja zgolj prenos direktive 2018/957/EU in s tem izpolnitev obveznosti, ki jo ima Slovenija kot država članica do Evropske komisije. Poleg implementacije direktive v nacionalni pravni red pa smo s spremembo odpravili tudi nesorazmerne ukrepe, na katere smo bili opozorjeni s strani Evropske komisije. Zakonsko gradivo tako ne vsebuje vsebinskih sprememb mimo določb direktive in predhodne ocene Evropske komisije. V okviru priprave sprememb zakona pa smo prejeli pozive po ureditvi še dodatnih področij, ki presegajo zgolj prenos direktive v nacionalni pravni red. Sam zakon bo zato tudi v nadaljevanju predmet nadaljnjih pogajanj in obravnave v okviru pogajalske skupine, ki je bila ustanovljena prav s tem namenom. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno delo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku odbora gospod Marijanu Pojbiču. Izvolite.

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila Vlada, kolegij pa ga je potrdil. Na seji odbora so sodelovali predstavnica predlagatelja, predstavnik Državnega sveta in predstavnica Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica predlagatelja je povedala, da je cilj predlaganega zakona uskladitev s pravnim redom EU, predstavnik Državnega sveta pa je povedal, da komisija predlog zakona podpira. Komisija v zvezi s predlagano časovno omejitvijo čezmejnega izvajanja storitev opozarja, da tovrstno časovno omejevanje lahko povzroči tudi precejšnje izvedbene težave, zlasti v primeru dolgotrajnejših postopkov, na primer izgradnja drugega tira, posamezne razvojne osi ali večje investicije in podobno, ter v povezavi s specifičnimi in težje dostopnimi storitvami, ki terjajo angažma posebej specializiranega kadra. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so podane pripombe v vloženih amandmajih od 1. do 6. člena ustrezno odpravljene, da pa napačnih sklicevanj v 23. in 25. členu zaradi poslovniških določitev ne bo mogoče odpraviti. V krajši razpravi je bilo poudarjeno, da je obravnavana novela tehnični zakon, ki v naš pravni red prinaša nekatere direktive Evropskega parlamenta in Sveta. Ob tem pa je bilo postavljeno postavljeno vprašanje, zakaj je bila novela v javni obravnavi zgolj 14 dni, zakaj ni bila usklajena s sindikati in kakšne spremembe se predvidevajo na treh ključnih področjih, položaj voznikov v mednarodnem prometu, postopki izdaje potrdila A in spremembe v zvezi s čezmejnim izvajanjem storitev. Državna sekretarka je povedala, da je Vlada pripravila novelo po skrajšanem postopku zaradi nujnosti prenosa direktive in zato ni drugih sprememb, saj pogajanja niso prišla tako daleč. Glede drugih vsebin, ki so predmet pogajanj, se zato vnaprej ni želela opredeljevati. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljen je dopolnjeni predlog. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo ponovno gospod Marijan Pojbič. Izvolite, predstavili boste stališče Poslanske skupine SDS. **MARIJAN Spoštovani! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije, podprli. S prenosom Direktive 2018/957/EU tudi Republika Slovenija sledi ciljem EU, s katerimi se želijo omiliti posledice različnih ureditev v nacionalnih zakonodajah na področju zagotavljanja temeljnih delovnopravnih pogojev za opravljanje dela napotenega delavca, ki pogosto rezultira v povečanju tveganja za socialni damping ter posledično izkrivlja pravilno delovanje podjetij na notranjem trgu EU. S prenosom zgoraj omenjene direktive z novelo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in novelo ZDR se v slovenski zakonodaji zagotavlja: načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošnoveljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve; časovno omejevanje dolgotrajnih obdobij napotitve, pri čemer se obdobja napotitev v primeru nadomestitev delavcev za opravljanja istovrstnih storitev na istem delovnem mestu seštevajo; obvezno zagotovitev spoštovanja načela enakega obravnavanja v primeru, ko čezmerno storitev opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela.

S predlagano spremembo Zakona o čezmejnem izvajanju storitev Republika Slovenija prenaša v svojo nacionalno zakonodajo spremembe evropskih pravil, ki se nanašajo na delavce, ki so napoteni na delo v drugo državo članico, zato da tam začasno opravijo določeno storitev. Na ravni Evropske unije so se namreč spremenila pravila o napotenih delavcih z namenom, da se zagotovi ustrezno ravnotežje med pravicami delavcev in svobodo opravljanja storitev v drugi državi članici Evropske unije. Prav tako se s temi spremembami poskuša zoperstaviti zlorabam, kot je socialni damping, ki predstavlja prakso, pri kateri se za različne kategorije delavcev uporabljajo različna pravila v plačah in plačevanju socialnih prispevkov, kar povzroča nelojalno konkurenco na račun pravic delavcev. Splošni cilj novih pravil je tako zagotoviti enako plačilo za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošnoveljavnimi kolektivnimi pogodbami države članice, v katero je bil delavec napoten; pri čemer se zahteva obvezno spoštovanje enakega obravnavanja vseh delavcev tudi v primeru, ko je na delo v drugo državo članico napoten agencijski delavec. Poleg tega se z novelo zakona popravljajo tudi tisti deli zakonodaje, ki jih je Evropska komisija v predhodni oceni prenosa direktive ocenila kot nesorazmerne glede na zahteve direktive. Evropska komisija je namreč Slovenijo opozorila na prekomerno administrativno obremenitev tujih ponudnikov storitev v Sloveniji v zvezi s prijavo začetka izvajanja storitev, predvsem v povezavi z zahtevanimi podatki o kontaktni osebi ponudnika storitev in podatki o naročniku storitev, saj sta po oceni Evropske komisije v postopku prijave storitev nepotrebna. Prav tako pa se spreminjajo pravila, ki so povezana z zahtevami o predložitvi delovnopravne dokumentacije, prevedene v slovenski jezik, saj je Inšpektoratu za delo že omogočen dostop do prevodov tuje dokumentacije preko informacijskega sistema za notranji trg. Socialni demokrati se zavedamo, da Republiko Slovenijo članstvo v evropski povezavi zavezuje k prenosu evropskih pravil v nacionalno zakonodajo na področju čezmejnega opravljanja storitev, zato predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Naslednja bi morala biti na vrsti Poslanska skupina Levica, pa ne vidim predstavnika, ki bi predstavil stališče. Zato nadaljujemo z gospo Tadejo Šuštar, predstavila bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Hvala za besedo. Sprememba Zakona o čezmejnem izvajanju storitev prenaša evropsko direktivo v slovensko zakonodajo. Spremembe predvidevajo uporabo enakih pravil za plačilo napotenih delavcev, kot veljajo za lokalne delavce po slovenski zakonodaji in kolektivnih pogodbah. celoti se uporablja institut plačila za delo in ne samo koncept minimalnih urnih postavk, delodajalci pa morajo upoštevati tudi določbe, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti. Pomembno se ureja časovno omejevanje dolgotrajnih obdobij napotitev, pri čemer se obdobja napotitev v primeru nadomeščanja delavcev za opravljanje istovrstnih storitev na istem delovnem mestu seštevajo. Na primer trajanje z napotitvijo se omejuje na 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na 18 mesecev. Če pa dejansko trajanje napotitve presega 12 oziroma 18 mesecev, mora delodajalec delavcu zagotoviti enake pravice po predpisih, ki urejajo delovno razmerje, oziroma v skladu s kolektivnimi pogodbami za dejavnost. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih podpiramo enoten evropski notranji trg in odpiranje trgov. Slovensko izvozno gospodarstvo je steber naše ekonomije. Naša država ima koristi od odprtih trgov, evropske gospodarske in monetarne unije ter od prostega pretoka blaga, storitev in kapitala. Svobodno in pošteno trgovanje vsem omogoča sodelovanje pri ustvarjanju vrednosti in pripomore k zmanjševanju revščine. Blaginjo bomo v prihodnosti lahko zagotavljali le z evropskim in svetovnim gospodarskim sodelovanjem, hkrati pa se zavedamo, da nam odprti trgi prinašajo potrebo po notranji pravni ureditvi in praksi, ki bo primerljiva ureditvi držav, sodelujočih na teh trgih. Močno gospodarstvo pomeni več sredstev in manj socialnih problemov. Podpiramo evropske standarde varovanja pravic delavcev. Delavci morajo za svoje delo dobiti pošteno plačilo, njihova zaposlitev jim mora nuditi ustrezno raven varnosti in stabilnosti. Podpiramo kolektivne pogodbe kot pomemben pravni vir in socialni dialog kot obliko sodelovanja in sporazumevanja, reševanja sporov. Prizadevamo si za odpravo birokratskih ovir pri iskanju različnih možnosti zaposlovanja.

Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Glavni cilj predlagane novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev je uskladitev z evropsko zakonodajo, to je spremenjeno Direktivo o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Direktiva vsebuje nujne spremembe, ki se nanašajo na vzpostavitev ustreznega ravnovesja med potrebo po spodbujanju svobode zagotavljanja storitev in enakih konkurenčnih pogojev ter potrebo po varstvu pravic napotenih delavcev na delo v drugi državi članici Evropske unije. Z implementacijo omenjene direktive se zagotavlja načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve. Z njo se tudi urejajo odnosi med Slovenijo in tujimi ponudniki storitev, ki pri nas opravljajo delo za slovenskega delodajalca. Slovenska podjetja pa bodo morala v drugih evropskih državah s svojimi napotenimi delavci v skladu z direktivo prav tako upoštevati delovnopravne predpise in standarde v teh istih državah. Kot navaja sam predlagatelj, so zaradi nezadovoljive in velikokrat neustrezne uporabe skupnih pravil v državah članicah tudi po sprejetju in transpoziciji izvedbene ter osnovne direktive sledile nujne spremembe, ki jih danes obravnavamo. Osnovno vodilo sprememb je odprava socialnega oziroma plačnega dampinga, ki ga na ravni Evropske unije omogočajo različne nacionalne ureditve v posameznih državah članicah. Z obravnavano novelo se uvaja dodatne pogoje, na podlagi katerih lahko uporabnik izvaja storitve z delavci, ki so bili k njemu napoteni na podlagi dogovora z delodajalcem za zagotavljanje dela. Gre za določbe, ki izhajajo iz spoštovanja načela enakega obravnavanja, ko čezmejno storitev za uporabnika opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela. Pri tem ne bi smelo biti nobene dileme, kdo so napoteni delavci. Gre za delavce, ki so zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela. Šteje se, da jih je na kraj opravljanja dela napotil njihov delodajalec in ne podjetje uporabnik, ki dejansko izvaja storitev za naročnika v Republiki Sloveniji. Z novelo se ureja tudi položaj napotenih delavcev v Republiko Slovenijo, ki jih na začasno delo napoti tuji delodajalec na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena po tujem pravu. Za napotene delavce se tako v celoti uporablja institut plačila za delo in ne samo koncept minimalnih urnih postavk. Prav tako se širi področje uporabe delovne zakonodaje v celoti tudi na delavce, ki jih delodajalci za zagotavljanje dela v okviru čezmejnega izvajanja storitev napotijo k uporabnikom. Urejajo se tudi primeri, ko dejansko trajanje napotitve presega 12 mesecev oziroma 18 mesecev v primeru podaljšanja v skladu s predpisi, ki urejajo čezmejno izvajanje storitev. V takih primerih bo moral delodajalec delavcu zagotoviti pravice po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo delovno razmerje, in po določbah kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, če je to za delavca ugodneje. Napotitev delavca se praviloma omejuje na 12 mesecev, vendar jo je možno podaljšati na 18 mesecev le na podlagi obrazložene zahteve. Gre za časovno omejevanje dolgotrajnih obdobij napotitev, pri čemer se obdobja napotitev, ko gre za napotitev delavcev za opravljanje istovrstnih storitev na istem delovnem mestu, seštevajo. Poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da so rešitve ustrezne, in bomo predlog zakona podprli. Hvala. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Vojko Starović, predstavil bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Pozdravljeni še enkrat. Spoštovani! Eno od pravnih področij, s katerim se v različnih vlogah srečujemo prav vsi, je delovno pravo. Način, kako ga država regulira, je zelo pomemben, saj ureja nasprotujoče interese. Na eni strani interese delodajalca, na drugi strani interes delavca. Ker je prvi nadrejen drugemu, se je kot temeljno načelo delovnega prava oblikovalo varstvo pravic delavca, predvsem z namenom uravnoteženja moči v razmerju med delodajalcem in delavcem. Tekom let so nastale razne mednarodne organizacije in se sprejemale resolucije in standardi, ki določajo minimalno stopnjo pravic delavcev, ki naj bi jih države upoštevale pri oblikovanju svoje nacionalne zakonodaje. In če so na tej ravni delovna razmerja v Evropi večinoma dokaj enakovredno urejena, pa je ob vse večjem čezmejnem pretoku storitev temeljna načela težje poenotiti. Eden od institutov, oblikovanih na ravni EU, je pravni institut napotitve delavcev, ki je bil izoblikovan z namenom, da na eni strani olajša pretok storitev in na drugi strani zagotovi tudi varstvo pravic delavcev. Gre za kompromis med določbami o prostem pretoku storitev in socialno varnostjo ter med ureditvijo na ravni EU in nacionalnimi ureditvami posameznih držav. S predlogom zakona, ki je pred nami, se tako uveljavlja prenos direktive EU, s katero se harmonizirajo učinki različnih nacionalnih zakonodaj glede delovnopravnih pogojev za opravljanje dela napotenih delavcev. Z njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se po navedbah predlagatelja zagotavlja načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošnoveljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve. Ureja se torej odnos med Republiko Slovenijo in tujimi ponudniki storitev, ki v Republiki Sloveniji opravljajo delo za slovenskega delodajalca, bodo morala slovenska podjetja v drugih evropskih državah pri napotenih delavcih prav tako upoštevati delovnopravne predpise in standarde v navedenih državah. Predlog zakona predvideva tudi obvezno spoštovanje načela enakega obravnavanja v primeru, ko čezmejno storitev opravljajo tako imenovani agencijski delavci, pri čemer se do sedaj veljavne minimalne standarde nadomešča s standardi v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, ki so veljavni na ravni države članice, v kateri se opravljajo storitve. Nova ureditev predvideva še to, da so napoteni delavci ves čas napotitve zaposleni pri delodajalcu in ne pri podjetju, ki izvaja storitev za naročnika v Republiki Sloveniji. V Poslanski skupini SAB o prenosu direktive nimamo večjih pomislekov, zato bomo predlog zakona podprli. Pri tem pa opozarjamo na odprta vprašanja. Pogajalska skupina na Ekonomsko-socialnem svetu ni uspela dogovoriti določbe, po kateri bi se kot osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upoštevala plača, prejeta v tujini. Trenutno namreč velja, da se kot osnova šteje plača, ki bi jo prejel za enako delo v Sloveniji; ta pa je pogosto bistveno nižja od dejansko prejetega plačila. Ta dilema ne bi smela obviseti v zraku. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine Desus predstavil gospod Branko Simonovič. Izvolite. **BRANKO Hvala za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Namen zakonskega noveliranja je uskladitev ureditve čezmejnega izvajanja storitev in posledično materijo varovanja naših delavcev, ki za naš poslovni subjekt delajo preko meja, ali pa tujih in naših delavcev, ki delajo preko tujih poslovnih subjektov pri nas, torej na ozemlju Republike Slovenije, z evropsko zakonodajo. Države članice ugotavljajo, da svoboda izvajanja storitev in prosto gibanje oseb ter prosti pretok kapitala terjajo tudi spoštovanje pravil enake obravnave delavcev in konkurenčnih pravil. Slednje se zagotavlja skozi sprejeto novo direktivo Evropske unije in posledično s prenosom v nacionalne zakonodaje. Hkrati pa se želijo omiliti posledice različnih ureditev v nacionalnih zakonodajah na področju zagotavljanja temeljnih delovnopravnih pogojev za opravljanje dela napotenih delavcev. Zaradi vsebine direktive se z novelo zakona v naš pravni red vnaša načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošnoveljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve. Časovno se omejuje dolgotrajnost obdobja napotitve, pri čemer se obdobja napotitev v primeru nadomestitev delavcev za opravljanje istovrstnih storitev na istem delovnem mestu seštevajo. Dodatno novela namenja skrb večji zaščiti tako imenovanih agencijskih delavcev, odpravljajo pa se tudi prekomerne administrativne obremenitve v zvezi z določenimi podatki, ki so se pokazali kot nepotrebni. Na vsebino novosti v Poslanski skupini Desus nimamo pripomb, zato bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o njem bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v petek, 9. julija, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve dr. Spoštovana predsedujoča, poslanke, poslanci! Zakon, o katerem se boste danes oziroma jutri odločali, ima že dolgo brado. Nastajati je začel po sprejetju evropske direktive leta 2017. Takoj ko se je začel pripravljati, je bilo seveda precej različnih pogledov in interesov, tako da se je vleklo vse tja do leta 2019, ko je ministru Poklukarju uspelo, da je zakon pripravil do takšne mere, da ga je sprejela Vlada in da se je v Državnem zboru obravnaval v prvem branju in bil sprejet. Na ta osnutek je bilo seveda potem podano še nekaj predlogov amandmajev, opravljena je bila tudi javna predstavitev mnenj. Na podlagi tega in po odločanju na odboru imamo danes predlog, o katerem se boste odločali. Na ta predlog je bilo sicer podanih še nekaj amandmajev, do katerih bi se opredelil kasneje pri obravnavi, bi pa povedal, da si upam trditi, da je to eden redkih zakonov, ki je imel tako široko sodelovanje javnosti v procesu nastajanja, strokovne in laične javnosti, javna predstavitev mnenj je bila. Mislim, da je zakon, ki je danes tukaj na mizi, nekako zajel to možnost, da upošteva evropsko direktivo, hkrati pa vsem zainteresiranim skupinam omogoča še vedno dovolj manevrskega prostora, da izvajajo svoje aktivnosti in dejavnosti. Temeljni Temeljni cilji, ki jih želimo doseči s predlogom zakona, so prenos Direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja v nacionalni pravni red. Ta direktiva je bila sprejeta leta 2017, kot sem že dejal, in Sloveniji grozijo drastične kazni, ker še vedno ni implementirala zakona. Do sedaj smo se opravičevali na covid-19, sedaj pa verjetno te možnosti ne bo več. Ravno tako se uvajajo spremembe pri izvajanju uredbe, ki se nanaša na nadzor za izvoz, tranzit in uvoz orožja v tretje države, hkrati pa zakon usklajuje z drugo slovensko zakonodajo, ki je bila sprejeta po sprejetju veljavnega zakona, ter odpravlja nekatere nejasnosti in nedoslednosti pri tem zakonu. Če naštejem nekaj poglavitnih rešitev. Ureja novo kategorizacijo orožja oziroma spremembe pri kategorizaciji, to je v skladu z evropsko direktivo, dopolnjuje opredelitve posameznih izrazov ter na novo opredeljuje izraze, med katerimi bi posebej izpostavil naslednje. Pojem dolgocevnega strelnega orožja se usklajuje s pojmom, ki je opredeljen v orožni direktivi, poimenovanje plinsko-signalnega orožja se spremeni v plinsko orožje, spremeni se opredelitev pojma plinskega orožja, jasneje se določa pojem plašilno-signalnega orožja in slepega streliva, spremeni se opredelitev pojma bistvenih sestavnih delov orožja enako kot v sedaj veljavnem Zakonu o orožju. Naprave za dušitev zvoka ne sodijo več v posebno opremo za orožje, kar pomeni, da jih bodo lahko športni strelci, lovci uporabljali ravno tako po streliščih, kajti verjetno je znano, da so veliki konflikti med športnimi in vojaškimi strelišči ter okoliškim prebivalstvom. Uporaba dušilcev bo te konflikte bistveno zmanjšala, hkrati pa bo zmanjšala onesnaženost s hrupom. S tem se bomo pridružili 17 evropskim državam, ki so dušilce že uvedle, in vsi imajo pozitivne izkušnje. Pojem muzeja se usklajuje s pojmom, ki je opredeljen v orožni direktivi, določajo se obveznosti upravne enote, da za imetnike orožnih listin po uradni dolžnosti preverja izpolnjevanje določenih pogojev vsakih pet let; določa izjemo za izkazovanje upravičenega razloga za izdajo orožne listine za varnostno orožje posameznikom, ki poklicno nosijo orožje v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, to se pravi policija, vojska, Sova in podobni, kjer zaradi narave dela obstaja dejanska nevarnost ogroženosti tudi zunaj delovnega časa ali pa celo po prenehanju delovnega razmerja. Osebam, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, zakon omogoča, da to orožje tudi razstavljajo širši javnosti, seveda v ustreznih prostorih in na način, da ga ni mogoče odtujiti. Jasneje se določa pravna podlaga za izdajo in odvzem dovoljenja izvajalcem usposabljanja o rokovanju z orožjem, jasneje opredeljuje pravice, ki se nanašajo na prenašanje, nošenje in posest orožja, dajanje orožja v uporabo ter posojanje orožja. Predvideva, da članu strelske organizacije lahko da orožje v uporabo tudi njegov športni strelski mentor, dokler trajajo strelske vaje in tekmovanja na strelišču; s tem izenačujemo s statusom pri lovcih. Določa rok petih letih, v katerem je obvezno, v katerem morajo imetniki veljavnih orožnih listin podati vlogo za razvrstitev orožja v ustrezne kategorije, kot jih zahteva direktiva in ta zakon, in predvideva legalizacijo orožja. To se nam zdi zelo pomembno, kajti v interesu vsake države in v interesu varnosti je, da je vsak kos, do zadnjega kosa orožja, ki se nahaja na prostoru Slovenije, popisan, registriran, da vemo, kje se nahaja.

Hvala lepa. Ker je zbor na 14. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Zato prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 7. julija. Ker so amandmaji poslanske skupine … Prosim? Se opravičujem, gospod predsednik mag. Grims. Še prej seveda poročilo odbora, ki je kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona. Izvolite. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 24. seji 16. junija 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju. To je storil po izjemno dolgi in obširni javni razpravi, ki je bila rezultat tudi tega, da je zakon pripravila že prejšnja vlada, potem je pristojni odbor Državnega zbora sprejel sklep, da se opravi javna predstavitev mnenj, vendar zaradi pandemije potem to preprosto ni bilo mogoče. Naredili smo to takoj, ko je bilo možno, do takrat pa smo že zbrali pisne pripombe, in sicer kar 32 zainteresiranih združenj oziroma organizacij, in potem tudi na tej osnovi opravili javno predstavitev mnenj. Javne predstavitve mnenj so se udeležili vsi, ki so bili povabljeni in enoglasno so izrazili željo, da se predlagani zakon amandmira tako, da se rešuje slovenski šport. Kajti v resnici, ko govorimo o tem zakonu, govorimo o slovenskem športu. Zakaj se sploh s tem zakonom ukvarjamo? Zato ker je Evropski parlament sprejel neko direktivo, ki naj bi na videz dvigovala varnost, vendar se tistega, kar je realno nevarno, to pa je nelegalno orožje, orožje, ki se tihotapi, ki se z njim prekupčuje na črnem trgu, ta direktiva sploh ne dotika. Posega pa v športno orožje, in sicer na način, ki bi ob tem, če bi vse sprejeli nekritično in ne bi poiskali variante oziroma kompromisov, pomenil, da kar nekaj zvrsti slovenskega strelskega športa praktično ugasne. Ob tem naj opozorim, da je slovenski strelski šport dosegel izjemne uspehe na čelu z Debevcem, zmagovalcem olimpijade, pa še številnimi drugimi, ki so dosegali na mednarodnih tekmovanjih in v okviru državnih in drugih prvenstev izjemne uspehe. Da bi bilo tako tudi naprej, smo na tej osnovi potem na odboru pripravljeni zakon na osnovi te javne predstavitve mnenj in pripomb, ki so jih dali že predhodno zainteresirana športna združenja, Olimpijski komite dvakrat, pa potem razne organizacije, ki se jih to pač dotika, sprejeli veliko število amandmajev, in sicer 30 amandmajev, ki so bili predlagani s strani koalicije, tri amandmaje s strani Slovenske nacionalne stranke ter en amandma odbora k 22. členu. Nismo pa sprejeli enega amandmaja Levice k 3. členu, amandmajev Poslanske skupine SNS

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo glasoval o besedilu v celoti in ga z 12 glasovi za in dvema proti sprejel. Upam, da lahko v imenu vseh slovenskih športnih strelcev izrazim upanje, da boste tako dopolnjeno

NSi in SMC k 3. členu in za novi 55.a člen, bomo o vseh amandmajih k navedenim členom razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem dva amandmaja Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC in tri amandmaje poslanskih skupin LMŠ

Imamo štiri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo mag. Branko Grims, pripravi se gospod Predrag Baković. Izvolite. Hvala za besedo. Podprl bom predlagani amandma, ki ga je vložila koalicija, iz preprostega razloga, ker gre za tehnično izboljšavo besedila, ki je nastala na osnovi pripomb pravne službe. S tem bi se odpravile še zadnje od od pripomb, ki jih je pravna služba imela na osnovni zakon, številne pa smo s sprejetimi amandmaji odpravili že na odboru. Ko gre za ta amandma in pa za zakon v celoti, je treba opozoriti še enkrat, tukaj govorimo o slovenskem športu. Gre za to, da poiščemo kompromis, ki bo ustrezen, ki bo omogoča, da ohranimo v celoti slovenski šport. Ko govorimo o slovenskem strelskem športu, je treba nekaj vedeti, z legalnim orožjem slovenskih strelcev po dosegljivih podatkih ni bilo v času samostojne Slovenije nobenega težkega kriminalnega dejanja, nobene hude nesreče, ničesar. Obstaja en rek, rečejo ameriški marinci: Ne popravljal nekaj, kar očitno dobro deluje. Zakaj se potem sploh ukvarjamo s tem zakonom? Zato ker so v Evropskem parlamentu ljudje, ki se na to ne spoznajo, hiteli v tistem obdobju, ko so bili najhujši teroristični napadi s strani islamistov po celi Evropi, narediti vtis, da hočejo zagotoviti več varnosti. In so se spravil na športno orožje, kar je popoln absurd. V Evropi, tudi v drugih državah, je izjemno malo primerov, da bi prihajalo do nesreč ali celo do kriminala. Tisto, kar je vir kriminala pri orožju, je nelegalno orožje, orožje, ki je na črnem trgu in praviloma gre tukaj itak za vojaško orožje, za avtomatske puške, mitraljeze, eksplozivna telesa, ki je tako in tako strogo prepovedano po naši zakonodaji in po zakonodaji oziroma pravnem redu Evropske unije. unije. Da bi lahko ohranil slovenski šport, poskušamo v najboljši možni meri poiskati kompromise. Te kompromise so vsi, ki so se udeležil javne predstavitve mnenj, od Olimpijskega komiteja do trenerjev, do različnih športnih zvez, enotno podprli. Zadnjič, ko smo opravili to razpravo na odboru, smo jih povabili ponovno. Še enkrat so izrazili podporo tistemu, kar je bilo predlagano, in po končani seji odbora so tudi izrazili veliko zadovoljstvo nad tem, kar je bilo sprejeto. Tako da upam in pričakujem v imenu slovenskega športa, da se to besedilo tudi ohrani in da se sprejmejo tiste tri, štiri nujne izboljšave, ki pomenijo pravno izboljšavo besedila, da pa se ohrani tisti kompromis, ki omogoča, da se to neumnost Evropskega parlamenta vendarle prelije v slovensko zakonodajo, kar nas zavezuje in kar za povrh vsega še grozi, za to že potekel in gre pravzaprav za to, da je bil podaljšan zgolj in izključno zaradi pandemije. V primeru, da se zakon zavrne ali pa da se ta postopek iz kateregakoli razloga še bistveno podaljša, lahko pride do zelo velikih denarnih kazni, ki bi jih plačevala Republika Slovenija. Kompromis, ki je pred nami, omogoča, da se to ne zgodi, da se glede na predlog, ki ga je dal predstavnik Vlade, opravi razprava, da se opravi glasovanje in tudi tretja faza obravnave že na tej seji. Potem bo do poletja zakon, ki mora počakati še mnenje Državnega sveta in vse ostalo, kar določa slovenska ustava, na to se praviloma pozabi, vendarle lahko objavljen še pred počitnicami, kar pomeni, da bomo v celoti zadostili pričakovanjem in zahtevam, ki jih na tem področju pri nas postavlja Evropska unija. Če bomo sprejeli besedilo, kot je bilo oblikovano na seji odbora, bomo tudi ohranili slovenski šport. In to je bistveno. Ko govorimo o tem zakonu, prosim, ne pozabite, govorimo o slovenskem športu, o tistem strelskem športu, ki je zmagoval na olimpijadi, in naj to vendar tako tudi ostane. ostane. Da se ne bi zaradi nekih birokratskih zapletov dogajalo to, kar se je na žalost že s tako imenovanim field target streljanjem, o tem lahko kdaj drugič razložim, za kaj gre, da je zaradi ene spremembe zakonodaje pred nekaj leti ta zvrst, ki je olimpijska zvrst, v Sloveniji praktično zamrla, pa je že dosegala tudi mednarodne uspehe. Gre za to torej, da ohranimo slovenski šport, da ohranimo možnost, da ponesemo ugled Republike Slovenije

predlogu tega zakona nasprotoval tistemu, kar se zdaj poskuša malo popravljati in urejati. Gre za dušilce oziroma moderatorje zvoka. Moram reči, da me

uporablja ta dušilec tako na lovskem orožju kot tudi na orožju športnih strelcev, kar pomeni na pištolah. Splošno je znano, in če v prakso prevedemo ves zakon, ki ga uporabljamo, lahko zelo na kratko odgovorim na vprašanje, kako najlažje priti do pištole. Včlaniš se v nek športni strelski klub in potem stečejo postopki in tako tudi prideš do orožja. do orožja. Tako so prišli do orožja tudi nekateri pripadniki romske skupnosti v romskih naseljih, kjer pogosto prihaja do nekontroliranih streljanj, do pogostih kršitev s tega področja. Moram reči, da je policija že pred nekaj časa nazaj opozorila, da zaznava problematiko, da tisti pripadniki romske skupnosti, ki imajo legalno orožje, potem lahko nabavijo večje količine streliva, ki ga tudi prodajajo tistim, ki imajo nelegalno orožje. Strinjam se z gospodom Grimsom, da pri tistih, ki imajo legalno orožje, zelo poredko prihaja do nekih kaznivih dejanj, sploh pa ne do hujših kaznivih dejanj, vendar ne v tej kategoriji. Tukaj prihaja do teh stvari in tukaj je pravzaprav tista problematika, na katero poskušamo opozarjati. Če bi se nekako še, bom rekel, sprijaznil s tem, da lovci dobijo te moderatorje oziroma dušilce, se mi je še toliko težje sprijazniti s to drugo kategorijo. Zakaj? Zaradi tega ker argumenti po moji oceni ne vzdržijo. Argumenti so naslednji: da se varuje sluh strelca, da se varuje sluh tudi psa, recimo lovca, da se vznemirja ljudi v bližini, da se vznemirja ostale ljudi in da se na splošno zmanjšuje zvočno onesnaževanje. Jaz se s tem lahko strinjam, vendar zlasti v delu, če bi to bilo potem obvezno, da se to postavi na vsa orožja in da se to potem tudi regulira. Amandma, ki ga je pripravil LMŠ, rešuje zdaj tisto, kar se bo zgodilo, da se bodo odprla vrata in bodo ti dušilci na velika vrata prihajali v državo. Zato bi bilo nujno in prav, da ta amandma sprejmemo, ki predlaga, da se na vsak dušilec da neka identifikacijska številka.

zvok. Ob nadzorih, ki jih bodo izvajali, policisti ne bodo imeli s sabo strokovnjakov s področja puškarstva, da jim bi povedali, koliko ta naprava prepušča zvoka in koliko ne. V praksi se bodo pojavile velike težave. Tukaj ne gre za to, da jaz a priori nasprotujem zakonu, ki ga je sedaj vložila koalicija, kajti nasprotoval sem tudi prej, ko smo bili mi v koaliciji. Resnično imam čisti namen in ne gre za neko nagajanje. Nenazadnje je treba opozoriti tudi na to, da tudi policija sama opozarja in problematizira uporabo teh moderatorjev,

je strel nekdo slišal in pravzaprav ni mogel zatajiti tistega, kar je storil. Sledila je neka disciplinska kazen ali kakorkoli. Zdaj bo zadeva lahko drugačna. Nenazadnje policija opozarja, da ti dušilci zvoka spremenijo smer zvoka strela, ne samega strela, pač pa zvoka. Po domače povedano, če slišiš, da je strel prišel iz te smeri, če nekdo nekdo uporablja ta dušilec, se lahko zgodi ali pa se dogaja, da je pravzaprav strel prišel iz čisto neke druge smeri. Takšne moderatorje uporabljajo tudi specialne

se mi ne zdi modro, da mi rinemo v to smer. Vendar smo, kjer smo. Dejstvo je, da ti dušilci bodo, dejstvo je, da jih bodo imeli tako lovci kot športni strelci, zato menim, da

določba, da se naprave za dušitev zvoka štejejo za posebno opremo in da se tudi te naprave posebej označijo oziroma se da identifikacijska številka, kajti s tem bo veliko lažji nadzor. Ko se bo to namestilo, bo identifikacijsko številko nekdo moral dati in s tem bo tudi jamčil, da ne gre za takšen dušilec, ki popolnoma ali v znatni meri zaustavi zvok, ne pa da gre za takšen moderator, ki recimo 80 % zvoka še vedno dopušča. dopušča. Jaz računam tukaj na malo zdrave pameti, kajti ko enkrat odpremo to Pandorino skrinjico, ko se bodo odprla vrata in bo to na vrat na nos prišlo v to našo državo, potem bo to za vedno ostalo. Če pa bomo dopustili, da bo to šlo svojo pot, potem nadzora ne bomo imeli, zlasti ker to lahko nekdo kupi, nekdo pa tudi ne. To neko varovanje okolja pred hrupom nam pravzaprav nič ne pomeni, če to ni če to ni uzakonjeno za vse. Za vse pa pošteno povedano ne more biti, kajti moderatorje zvoka nikoli ne moreš namestiti na orožje, ki izstreljujejo šibrene naboje. Lahko pa se nam bo zgodilo, da bo na strelišču nekdo imel ta dušilec zvoka, drugi ne, pa bo kljub temu prihajalo do motenj, kljub temu bo prihajalo do okvare sluha enega in drugega. Tudi lovci sami, nekateri imajo orožje, ki se bolj spoznajo še vedno na bockdriling in podobne stvari, kjer je kombinirano z oplaščeno kroglo in z šibreno kroglo, kjer ravno tako ne morejo namestiti. Imajo vložke in ravno tako ne morejo namestiti tega.

ki je datiran že na leto 2000, je bil nujno potreben prenove. Tudi v letu 2009 je prišlo do delne prenove. Tudi vmes se je zakon spreminjal in prenos te zadnje evropske orožne direktive iz leta 2017 je pravzaprav posledica posodabljanja in prilagajanja trendom, ki jim mora po mojem mnenju slediti vsaka sodobna družba. Dejstvo je, da se želja po posesti orožja v zadnjih letih povečuje, zato obstajajo različni razlogi. Jaz se ne bi spuščal v osebne razloge. Zakaj? Ljudje pač kupujemo orožje, gre bodisi za željo po sodelovanju v lovstvu, športnih panogah, povsod tam, kjer je strelno orožje rekvizit, s katerim se določena aktivnost izvaja. Mislim, da je prav, da povemo, da je v Sloveniji trenutno registriranih okoli 150 tisoč kosov orožja, polovica tega orožja je v lasti lovcev. Lovcev pa je v Sloveniji približno 20 tisoč. To pomeni, da ima vsak lovec povprečno štiri kose orožja. Tudi za to obstajajo razlogi. Gre do določene mere tudi za zbirateljstvo oziroma za različne kategorije oziroma za različne dejavnosti, ki se z določenim orožjem izvajajo. Bi pa rad povedal, da se mi zdi mišljenje, ko uporabo strelnega orožja povezujemo zgolj in samo z lovstvom in streljanjem na divjad, vsekakor zmotno. Danes podoba in pa ravnanje lovcev že dolgo ni več takšno, kot je bilo mogoče pred leti. Sam osebno poznam veliko članov lovskih družin, ki ki malokrat ali pa sploh nikoli orožja ne uporabljajo za streljanje divjadi, pač pa gre za določene športne aktivnosti, bodisi za streljanje na glinaste golobe ali streljanje v tarče.

predlagali, da se 3. in 4. člen dopolnita, tako da se blažilci oziroma moderatorji zvoka štejejo kot posebna oprema. Zakaj se nam to zdi smiselno? Govorimo o legalnem in nelegalnem orožju, poudarjamo, da delikti, tisti največkrat najhujši, nastajajo z uporabo nelegalnega oziroma neregistriranega orožja. Mi smo predlagali, da blažilca zvoka ne moreš kupiti kar prosto v trgovini, tako ko tudit ne moreš streliva kupiti prosto v trgovini, pač pa ga kupiš za točno določeno orožje, ki ima veljavno orožno listino. Brez te orožne listine streliva – in mi predlagamo, da tudi blažilca – ne moreš kupiti. To pa posledično pomeni tudi to, da se, potem ta moderator zvoka evidentira oziroma registrira. Če Če tega ne storimo, bomo moderatorje res lahko kupovali za takšen namen, kot je povedal kolega Baković, se pravi prosto tudi za tisto orožje, ki je nelegalno in neregistrirano. Sam menim, da posest orožja ne pomeni nujno tudi potencialne nevarnosti za družbo kot tako, se pa strinjam, da vsak kos orožja, registriran ali neregistriran, pomeni veliko nevarnost, bodisi zaradi nepravilne uporabe, neznanja rokovanja, da ne govorim o drugih vzgibih, ki nekatere vodijo k uporabi orožja. Glede na to, kar sem povedal oziroma kar je bilo tudi izpostavljeno, je treba poudariti ključne spremembe in pa tudi vsebino, vsebino, ki jo iz direktive prinašamo v ta zakon. Dejstvo je, da bo nadzor, sledljivost orožja boljša. Kar se tiče ukrepov glede predelave orožja, tudi tega je pri nas kar nekaj, nakupa, posesti orožja, se ta nivo zahtev zvišuje. In to ocenjujem kot pozitivno. Poleg tega je v zakonu predlagana tudi prekategorizacija orožja, kar pa pomeni tisto, kar sem povedal malce nazaj, s tem se povečuje varnost. Bi pa poudaril oziroma izpostavil še eno stvar, za katero mislim, da je nujno potrebno, da jo ločujemo, ko se bomo odločali o tem zakonu oziroma tudi na sploh je dobro vedeti. Nabavna in orožna listina sta dva ločena dokumenta. Vsak, ki je bodisi član športne organizacije bodisi član Lovske zveze ali si s kakršnegakoli drugega namena kupuje, mora izpolniti šest pogojev, da pridobi najprej nabavno listino. Ko pridobi nabavno listino, lahko kupi orožje, ga ima v posesti, vendar streliva še ne more kupiti in ne more kupiti tudi dušilca, dokler ne pridobi orožne listine. nam tudi iz tega razloga nam zdi zelo pomembno, da se blažilci zvoka štejejo kot poseben del opreme, ki sodi na točno določeno vrsto strelnega orožja. Kar se tiče legalizacije bom še to povedal, da se potem še enkrat ne oglašam. Dva pogleda sta možna, če temu lahko tako rečem, na sam postopek in smisel legalizacije. Prvi je vsekakor, da z legaliziranim orožjem oziroma z možnostjo legalizacije omogočamo večjo varnost, ker je potem orožje evidentirano in točno vemo kdo je lastnik, ve se, kako se mora z orožjem ravnati. Tudi tisti, ki orožje ima, mora izpolniti določeno znanje pri uporabi. In ta izpit je kar zahteven. Druga stvar, ki me skrbi kot tistega, ki se bo na koncu odločal o samem zakonu, kar se tiče legalizacije, je pa, da sem nekako kar prepričan, da pomeni oziroma dopušča večji vnos orožja s črnega trga. Posledično zato, da bi se potem določeni kosi tudi registrirali, posledično pa zato, ker se potem spodbudi preprodajalce, kosi orožja pa še vedno ostanejo doma. Sploh imam dvome, kar se tiče legalizacije, tudi zaradi tega, ker je legalizacija orožja možna že danes. Vsak, ki želi orožje legalizirati, to lahko naredi. Je res, da postopek traja kar nekaj časa, časa, kakršnokoli. najdeno, lahko tudi najdeno orožje je treba prijaviti policiji, ga odnesti na policijo oziroma mora policija sama opraviti prevzem. Izvede se postopek ugotavljanja izvora orožja. Po enem letu, če se ne najde lastnik, je treba celo proceduro, ki sem jo povedal na začetku, opraviti ponovno, da se ta kos orožja legalizira. To je možno. Glede na to, da smo že imeli dve legalizaciji v zadnjih osmih letih, še enkrat pravim, da glede tega

Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica. Državni sekretar, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! Ja, drži, zakon, ki je pred nami ima dolgo brado, pa ne samo za ta mandat, ampak tudi že za nekatere prej. Zakon je po dolgem času in po več opozorilih s strani Evropske unije pripravila vlada Marjana Šarca pod takratnim vodstvom ministra Poklukarja, pa bom tukaj pošten, z nekaterimi boljšimi, nekaterimi manj boljšimi spremembami. Zakon je vseeno imel dve smoli. Prva je ta, da smo vsi padli v čas pandemije. Kot drugo pa to, da se je zamenjala vlada in zakon ni zaključil zakonodajnega postopka. Smo pa takrat še kot največja vladna stranka prisluhnili pomislekom tako stroke kot tudi nekaterih opozicijskih strank in sklicali javno predstavitev mnenj, ki se je po mojem mnenju, kljub temu da je bila zamaknjena za skoraj leto in pol, izkazala za koristno. Pomisleki in predlogi s strani strelskih organizacij, društev so pomagali, da je zakon vsaj v tistem delu, ki se nanaša na športne strelce, morda do neke mere bolje izpopolnjen.

sprejete direktive, ki je v prvi vrsti želela izboljšati varnost. Tukaj se mogoče s kolegom Grimsom strinjam. Tukaj je Evropska unija vsaj v enem delu verjetno malce zgrešila. Varnosti kot take sama direktiva, ne bom rekel zakon, ne izboljšuje. To je na državah članicah, da uredijo same. Seveda pa države članice lahko zakonodajo v določeni meri, glede na to da gre za direktivo, tudi prilagajajo. Ključno se mi pa zdi to, da tiste ključne ocene, torej prekategorizacijo orožja, spoštujemo. To je ključni temelj celotne direktive. Kot rečeno, pa na ravni Evropske unije še vedno morda nimamo dovolj stroge zakonodaje, ki bi posegla na črni trg z orožjem oziroma kaznovala in preganjala tiste, ki se s tem ukvarjajo. Zato moj poziv, državni sekretar, da vsaj na nacionalni ravni to zadevo okrepimo. Kar se mi zdi dobro pri zakonu o orožju, je to, da zaostruje pogoje na področju zdravstvenega stanja tistega,

prej kot 5 let, a vendar že to obdobje, ki ga določa direktiva, torej na vsaj 5 let, je ustrezno. Vseeno pa obstaja nekaj sprememb, ki jih je vladna koalicija pripeljala v ta zakon med odborom, ki mi niso najbolj všeč in ki po mojem mnenju tudi vplivajo na to varnost, o kateri smo prej govorili.

Dušilci kot taki oziroma naprave za dušitev zvoka po mnenju LMŠ ne morejo biti prosto dostopne v trgovini. Kot da bi šel kupit kruh, pa zraven kupiš še dva dušilca za orožje, ki ga sploh ne poseduješ. Jaz mislim, da se s tem strinjajo tudi številne strelske organizacije, ki so v okviru javne razprave mnenj in tudi že na odboru podale svoje mnenje, da se jim zdi takšen dostop presplošen. Tudi številne opozicijske stranke oziroma pravzaprav vse opozicijske stranke so to poudarile. Kar je pa ključno, je pa to, da so to poudarile tudi nekatere koalicijske stranke. Jaz se resnično nadejam, da bi tokrat koalicija prisluhnila, in ne zavoljo opozicije ali koalicije,

orožja. Lahko ga kupiš zgolj in samo, če orožje za ta dušilec oziroma to napravo za dušitev poka seveda poseduješ. Zato predlagamo spremembo 3. člena, ki uvršča naprave za dušitev poka pod posebno opremo. V praksi bi to pomenilo, da bo oseba pred nakupom dušilca morala predložiti veljavno orožno listino za vrsto orožja, za katerega to napravo za dušitev poka tudi kupuje. Seveda bo to napravo za dušitev poka lahko kupila istočasno, če bo kupovala tudi recimo orožje,

To se nam zdi ustrezno zaradi tega, da je točno jasno določeno, kateremu orožju pripada določen dušilec in kdo takšen dušilec in takšno orožje v kompletu lahko poseduje. S tem se spreminja tudi 24. člen, kot rečeno, ki uvaja, da morajo biti tudi dušilci in ne samo orožje jasno označeni s trajno in enotno oznako, predvsem pa mora biti razvidna najmanj tovarniška številka, kaliber, leto proizvodnje in ime proizvajalca. To se nam zdi ključno z vidika, ki ga je že omenil kolega Baković in tudi nekaj kolega Peček, da točno jasno vemo, kaj se uvaža v državo, kaj je bilo komu prodano. Nenazadnje so na te pomanjkljivosti opozorili tudi pripadniki Policije in številnih strelskih organizacij. Za primerjavo pa imajo točno takšno ureditev tudi v Nemčiji, Estoniji in pa na Danskem in še v nekaterih drugih evropskih državah. Kot rečeno,

Ker se je glavnina razprave nanašala na dušilce, gospod Baković, gospod Peček in tudi gospod Nik Prebil so razpravljali o tem, bi skušal morda še dodatno pojasniti nekaj stvari. Če pa dovolite, bi se pred tem dotaknil še legalizacije, ki jo je omenil gospod Peček. Jaz ne morem v celoti deliti njegovega mnenja, in sicer v tem, da če bi orožje legalizirali, da bi s tem spodbudili črni trg. mislim ravno nasprotno. S tem bomo zmanjšali število orožja na črnem trgu. S tem bomo registrirali tisto orožje, ki je že kupljeno, ki ga že imajo posamezniki. Jaz kot športni strelec ali pa lovec, če lahko kupim orožje, ga grem raje kupit v trgovino in kupim preverjenega, lahko imam garancijo, vse certifikate in podobno. In ne bi kupoval orožja na črnem trgu, zato da bi ga potem lahko legaliziral. To ni ravno modro. Tudi kar poznam druge strelce, ravnajo podobno. Raje kupimo orožje znanega proizvajalca, afirmiranega, ki ti nudi garancijo in vse, nima smisla kupovati na črnem trgu. trgu. Tisto, ki pa je že kupljeno, ki je v posesti ljudi, to orožje bi bilo pa potem registrirano in bi vedeli, pri kom se nahaja, kar se meni zdi z varnostnega vidika bistveno, bistveno bolje. Če pa se sedaj dotaknem dušilcev. Bili so nekateri pomisleki, lahko jih tudi razumem, rečeno je bilo, da če se bodo dušilci lahko prodajali prosto, da potem je nevarnost, da bodo vsi kupovali in podobno. Ti omejevalci zvoka so tudi danes, jaz bom potem naštel nekaj držav, kjer že uporabljajo dušilce zvoka. V nekaterih so ravno tako v prosti prodaji. Če ga jaz ne morem kupiti v Sloveniji v prosti prodaji, pa ga bom hotel imeti, ga bom šel pa v Francijo iskat ali pa v kakšno drugo državo, kjer jih imajo v prosti prodaji. Poleg tega ga vsak puškar naredi. Nobena umetnost ni narediti dušilca zvoka. Celo malo boljši drejer ga lahko naredi, na internetu se najdejo navodila, kako se naredi. kaj bistvenega ne bi povečali. Tu bi še nekaj dodal. Glejte, tisti, ki poznate, kako to zgleda, poznate pa verjetno tudi kompenzatorje odsuna, linearne kompenzatorje odsuna, ki v svojem bistvu niso kaj bistveno drugačni kot dušilci. In če linearnemu kompenzatorju kompenzatorju daš noter v komore nekaj steklene volne, ravno tako deluje kot dušilec. Pa so v prosti prodaji, brez vsakih oznak. Ni res, da ne

pri samem streljanju. Ti ne moreš dati manjši kaliber na večji kaliber. To je povsem normalno. Bi pa še nekaj v razmislek dejal, kar se tega tiče. Glejte, nek strah sem začutil pri dušilcih, da bo zaradi tega več krivolova, da bo zaradi tega, kaj jaz vem, varnost bolj ogrožena in podobno. Izkušnje evropskih držav ne kažejo tega. Ampak bom dal eno primerjavo. Nihče ne izraža pomislekov, da bi zaradi daljnogledov, zaradi optike na puškah, pa tudi na pištole se lahko namestijo, bilo več krivolova, da bi zaradi tega lahko bilo več, kaj jaz vem, terorističnih akcij, ne vem česa še. Pa ravno tako, če daš ti daljnogled na puško, lahko zelo daleč točno ustreliš, brez tega pa težko, bistveno težje. Sam dušilec sam po sebi ni nevaren. Nikogar ne ogroža, zmanjša pa hrup, to je vse. Zaradi tega ni tako kot pri Jamesu Bondu, da se nič ne sliši, kajti dušilec zvoka zaduši samo zvok do določene stopnje eksplozije smodniških plinov. Zvočni zid, ki ga povzroči izstreljena krogla, tega zvoka pa ne more zadušiti. Prebitja zvočnega zidu izstrelka ne zaduši, in to se sliši. Možno bi bilo edino z municijo, ki je podzvočna hitrost, vendar te normalne športne lovske puške niso prilagojene za to vrsto municije. Tako da s tega vidika jaz mislim, da ni kakšen poseben problem, ampak kar se tiče stopnje dušenja, je bilo

Je pa tako, da tisti, ki res veliko zadušijo, ki smodniške pline zadušijo pod 50, 45 decibelov, so izredno, izredno dragi in so specialna oprema. Noben športni strelec in nobeden lovec si tega verjetno ne bo privoščil, ker je predrago. Običajno pa dušilci zadušijo tam okoli 80 do 80 decibelov, 90 decibelov, kolikor je še za zdravje sprejemljivo. Bomo pa vsekakor, če bo to podprto, bistveno, bistveno olajšali življenje prebivalcev, ki živijo okoli športnih strelišč. Ravno sedaj smo imeli ene kup dopisov, osebno sem bil pri županu v Sevnici, kjer imajo težave zaradi zaradi hrupa strelišča, ogromno pritožb je. Povedal sem mu, da je v obravnavi zakon, ki te dušilce predvideva. Če bo sprejeto, se bo to bistveno zmanjšalo, če bodo pa še težave, pa predlagali, da se tam pripravi nek nasip iz zemlje, da bodo prebivalci lažje živeli. Če se spomnite vojaških strelišč, kjer naša vojska, policija trenira, včasih omogočijo tudi športnim strelcem, da tam izvajajo določene treninge na daljše razdalje, kar na običajnih streliščih ni mogoče. Tam so imeli velike težave. Vem, da so kakšni dve leti nazaj hodili in merili hrup, ker so se prebivalci okoli pritoževali. Iz lastnih izkušenj vem, ko sem bil zadnjič v Gotenici, ko je imela vaje specialna enota policije pa so bili dušilci, ki so dajali zvok preko 70 decibelov, nižje niso omejevali, pa se je lahko brez slušalk streljalo. Bistveno lažje življenje bo. Manj bo sporov, manj bo konfliktov med prebivalci in športnimi strelci, manj med lovci. Jaz apeliram, da se ta zadeva podpre. Hvala lepa.

lahko razumem po eni strani vaš odgovor, po drugi strani pa bi vas samo spomnil, da ne nasprotujemo uporabi dušilcev, čeprav smo imeli hude napore že v času vlade Marjana Šarca, da smo pripeljali zadevo v zakon, glede na to, da nas je veliko strelskih organizacij opozarjalo na ustreznost in plus plus s strani, če lahko tako rečem, uporabe tega. Ko ste rekli, da greste lahko v Francijo kupit, ne ne morete, že sedaj v Francijo ne morete iti po dušilec, ker ga potem v Slovenijo ne morete prinesti, ker so tukaj prepovedani. To je tisto, na kar vas mi hočemo opozoriti, da tudi v Sloveniji ne morete kupiti tega tako, kot kupite kruh. Prvič je neumno, da posedujete dušilec za orožje, ki ga nimate, ker nimate z njim kaj početi razen če imate z njim drugačne namene, zato se nam zdi smiselno, da lahko kupite dušilec za orožje, za katerega imate veljavno orožno listino, bodisi ga kupite posebej, če to orožje sedaj imate, ali pa ga kupite skupaj z orožjem, za katerega vam je bila izdana orožna listina in to orožje slučajno kupujete. kupujete. Vi sicer pravite, da ne gre na drugo orožje. To je sicer res, ampak videli smo, da so te predelave možne, ne glede na vse.

kjer je bila ta demonstracija pokazana in strel se ravno tako sliši, in to močno, se pa ne sliši tako hudo močno, da bi poškodoval sluh. Tako da jaz še enkrat upam, da bo šel ta predlagani amandma Poslanske skupine LMŠ skozi. Ta amandma je drugačen od tistega, ki je bil v prejšnjem zakonu, ki ga je pripravila vlada Marjana Šarca. To pa moram poudariti, notri smo pa vseeno spremenili zadevo, da pravila za uporabo dušilcev ne veljajo takšna, kot veljajo za orožje, ampak veljajo pravila, kot veljajo za posebno opremo. To je bistvena razlika, da se kot del posebne opreme dušilci vežejo zgolj samo na orožno listino. Hvala.

se mi zdi, da gre to pravzaprav za kaznivo dejanje, nedovoljen promet orožja ali razstrelilnih snovi, torej pomeni da si v kazenskem postopku, če trenutno uporabljaš ali pa če imaš doma v posesti takšen dušilec. Kar se tiče pa strahu pred krivolovom, da izražamo strah. Poglejte, to je policija napisala v predlog zakona, nenazadnje je napisala tudi, da moderator še vedno ohranja od 90 do 130 decibelov. Pok bi bil lahko zavajajoč, položaj strelca se lahko zgreši tudi za 90 stopinj, česar se poslužujejo tudi v specialnih vojaških taktikah. Pok se namreč ne sliši s strani, od koder je priletela krogla, zato ni mogoče določiti položaja strelca.

zmedli s to svojo razlago, pa bom povedal, zakaj. Vi ste rekli, da vsak raje kupi orožje pri legalnem prodajalcu. Jaz se pa s tem ne strinjam in to sem jaz želel tudi povedati. S tem, ko omogočamo legalizacijo, omogočamo tudi vnos orožja v Republiko Slovenijo s črnega trga. To je dejstvo. In to sem želel povedati. Jaz se strinjam s tem, da je čim večje število kosov orožja legaliziranega, zato ker imamo evidenco. In ko pravite pri dušilcih, da manjši kaliber ne gre na orožje. Ja, seveda ne gre, istočasno pa pravite, da vsak strugar lahko naredi dušilec. Kje je pa potem varnost? To, kar sem jaz poudarjal, sem tudi z vidika varnosti. Za točno določeno vrsto strelnega orožja se kupi točno določen, strokovno, tovarniško narejen blažilec zvoka, ki ima ustrezno označbo. S tem preprečujemo tudi to, da se blažilci zvoka uporabljajo za orožje, na katero ne sodijo, in tudi za takšno, ki sploh ni registrirano. To je pa še hujše.

ampak kakorkoli. Morda nekaj številk. Legalizacija je bila izvedena leta 2001. Takrat se je legaliziralo oziroma so občani prijavili nekaj čez 5 tisoč 800 kosov različnega orožja.

Tako da jaz osebno to zadevo podpiram. Vsekakor se boste pa na koncu sami odločali. Kar se tiče moderatorjev zvoka, o čemer smo prej govorili. Jaz sem prej napovedal, pa mi je potem ušlo, mogoče nekaj evropskih primerov. V Avstriji dušilci niso bistveni sestavni del orožja in zato ne sodijo med orožje. Bolgarija, posamezniki lahko posedujejo dušilce, ki zadušijo zvok do 45 decibelov, ne manj. 45 je relativno tiho.

Finska, če oseba že poseduje orožje, ne potrebuje dovoljenja za nakup. Francija je dušilce uzakonila januarja 2018, to se pravi po terorističnih akcijah, ki so bile tam. Se pravi, niso imeli nekega hudega strahu, da bi uvedba dušilcev zmanjšala varnost v državi. Irska, potrebno je pridobiti enostavno dovoljenje za posedovanje in uporabo dušilcev. Latvija, dovoljeno je od leta 2014. Luksemburg, so dovoljeni so za lov in šport. Nemčija ima različno urejeno po posameznih regijah. Portugalska, dovoljeno, ampak ne smejo zadušiti več kot na 50 decibelov. Švedska, je tudi dovoljeno. Švica, dovoljeni so, če lovci, športni strelci in zbiratelji zaprosijo za dovoljenje, oni imajo dovoljenje. Na Norveškem so dovoljeni, navedeno je celo, da uporaba ni obvezna,

da bi zaradi tega prihajalo do kriminalnih dejanj. Stališče policije v teh državah očitno ne nasprotuje uporabi dušilcev ali jih pa zakonodajalec ni upošteval. Ampak kakorkoli, v vseh teh državah jih imajo, imajo pozitivne izkušnje.

Imamo štiri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Janez Moškrič, za njim mag. Branko Grims. Izvolite.

omenjeni zakon pripravila javna obravnava. Sam smatram, da je bila res kvalitetna in so vsi udeleženci lahko svoje povedali. Predvsem smo pa imeli možnost poslanci kot nestrokovnjaki na tem področju poslušati in jih slišati. slišati. Sam smatram, da je bilo pravilno, da se je zakon s tistimi amandmaji, ki so bili vloženi na odboru in smo jih potrdili, do te mere uredil, da je sedaj omogočeno, da vsi, ki rokujejo z orožjem – to so pa v Sloveniji poleg javnih uslužbencev tudi lovci in športni strelci, lahko kvalitetno rokujejo in tudi zakon se bo potem lahko izvajal. Kar se tiče pripomb in vloženih amandmajev na te moderatorje zvoka, naj povem, da predstavnik Lovske organizacije nikakor ni na obravnavi imel nikakršnih pomislekov glede tega, da bi se tudi za lovsko orožje uporabljali določeni moderatorji zvoka,

Vsem je verjetno jasno, moderatorja zvoka, ki bi ga nelegalno kdo uporabljal, se ne more kupiti za vojaško orožje v smislu tega, da

z opremo. Videli smo že na samem odboru, kako so bili nekateri amandmaji nestrokovno vloženi. Recimo je bilo kar predpisano 60 centimetrov, ko vemo, da ko vemo, da gre pri orožju za tisočinke tudi ko gre za dolžine. Tako da sam smatram, da je zakon pravilno in dobro pripravljen, predvsem v luči tega, da so se poslušala strokovna mnenja vseh udeležencev. S temi amandmaji, ki so vloženi s strani koalicije, pa popravljamo še nekatere pomisleke Zakonodajno-pravne službe, zato bom te naše amandmaje podprl. Za ostale pa mislim, da bi vnašali določene nepotrebne nepotrebne tudi birokratske ovire za tiste, ki uporabljajo orožje za lov ali pa strelstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo mag. Branko Grims, pripravi se gospa Nataša Sukič. **MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS):** Lep pozdrav še enkrat! Če je bila kaj kvaliteta dosedanje razprave na odboru in pa javne predstavitve mnenj pa vseh predhodnih faz javne obravnave tega zakona, je to, da je potekala brez kakšne velike demagogije. Bilo je nekaj malega tega, ampak v glavnem je bilo brez. In to si slovenski šport tudi zasluži. Lepo bi bilo, če tudi danes to poteka na ta način. Ko se govori o orožju, je vedno prisotno malo strahu. Ljudje ne razumejo, za kaj gre ali pa se uporabljajo kakšne manipulacije. In konec koncev saj ta evropska direktiva o orožju je tudi sama po sebi demagogija. Oni so to sprejeli zato, da so se slikali, češ, da so nekaj naredili za varnost. Dejansko za varnost niso naredili nič, kvečjemu škodo. So pa zelo oškodovali evropski šport. Zato ker so to počeli ljudje, ki nimajo pojma, o čem govorijo, ali pa jim je vseeno, ker jim gre pač za nabiranje poceni političnih točk. In upajmo, da se ta razparava nadaljuje v slovenskem parlamentu brez demagogije. Zakaj to poudarjam? Ko govorimo o dušilcih, o čemer je bilo prej govora,

vgrajen, brez tega pa adijo ušesa, pa še kaj zraven, ker je potem pok tako močan, da lahko tudi trajno poškoduje sluh. To je ta razlika. Zakaj je to treba sprejeti? Zaradi tega ker je marsikatera evropska države to že uzakonila. Obstajajo območja, obstajajo športne panoge, obstajajo lovska območja, kjer je celo obvezna uporaba zmanjševalcev poka. In sedaj si predstavljajte ta absurd za športnika v Republiki Sloveniji ali pa za lovca, recimo, da gre na eno tako tekmovanje, kjer je to obvezno. On to nabavi, v Sloveniji je zato storil kaznivo dejanje, tam pa brez tega nastopati ne sme. Kakšen absurd je to! Obstajajo razlike med evropskimi državami. In te so veliko večje, kot si večina predstavlja. Konec koncev dolgocevno, tudi ognjeno orožje lahko v nekaterih evropskih državah kupiš kar na priglasitev. Če si, recimo, polnoletna gospa greš do trgovca, kupiš eno šroto kalibra 12, to naredi takšno luknjo, mimogrede, in jo odneseš domov z naboji vred. On samo zapiše, kdo je to vzel, pa kam je odnesel. In to je to. To je v nekaterih evropskih državah. V Sloveniji ni bilo nikoli v času samostojne Slovenije tako in tudi sedaj ni. Zato je treba vedeti, ko govorimo o tej direktivi, da ta je bila namenja tudi temu, da se nekoliko zmanjšajo te razlike med evropskimi državami. V tistih državah, kjer je bila ta svoboda zelo velika, so storili vse, da jo tudi ohranijo, ne glede na to direktivo. Tako da v tem delu je ta direktiva popolnoma zgrešila svoj namen. Dela pa težave športu In sedaj če gremo nazaj na te odsune pa na pok. Poglejte, velikanska demagogija je, da bo sedaj kar nekdo šel pa lahko kupil karkoli. Ne more. A veste, zakaj ne? Zato ker ti ne moreš kar na, recimo, eno navadno pištolo, ki jo imaš doma, kar kjerkoli kompenzator zvoka oziroma dušilec namestil. Ja, pajade! Kako pa? To bi zahtevalo poseg. Recimo, da imaš doma legalno orožje in hočeš iti to kupit. Če boš ti hotel uporabiti dušilec, kot temu popularno rečete, v resnici je zmanjševalec zvoka, boš moral predelati cev. Če pa predelaš cev, je pa to bistven del orožja, kar zahteva postopek legalizacije oziroma ustrezen postopek predhodnega nakupa, če kupiš novo, ali pa moraš kupit drugo orožje, ki je prilagojeno temu. Tako da je ta varovalka, ki jo želite nekateri vgraditi, v resnici že s tem sama po sebi vgrajena. Na velikansko večino legalnega ognjenega orožja, ki ga imajo ljudje v posesti doma, sploh ni mogoče v tem trenutku

kar potem zadevo postavi v pravo luč. Tega brez ustreznega dovoljenja sploh ni mogoče naredit, zato, lepo prosim, dajmo se pogovarjati brez demagogije.

zahteva to izredno kompleksno zadevo, ki je tudi izjemno draga in ki v praksi sploh nikjer na svetu ni v prosti prodaji. Takih dušilcev tudi nihče ne more uvoziti kar tako. To so specialne in namenske zadeve, ki jih tudi ni mogoče dobiti na civilnem trgu. Poleg tega je pa še nekaj treba vedeti. Tudi če bi nekdo to imel, tega ni mogoče uporabiti na normalnem orožju, orožju, ker zahteva še posebno cev in zahteva podzvočni izstrelek. Podzvočni izstrelek pa pomeni, da ima čisto majčken domet. To so v resnici tisti pravi dušilci, ki se potem uporabljajo za, ne vem, policijske ali pa vojaške posebne namene in tako naprej. Ampak tega ni in o tem tudi ta zakon ne govori. Govori o zmanjševanju poka. To je tista razlika, ali ti 160 decibelov raztrga ušesa pa ti trajno, ker si slučajno nerodno stal, ker nisi pazil, ali pa je to brez posledic pa ti samo malo zveni. Ampak še vedno je pa pok. In verjemite, ta pok je zelo hud. Kot je gospod Prebil prej povedal, kdor se želi sam prepričati, naj to proba, pa bo videl. Zato prosim, pri tej zadevi brez demagogije. Drugo, kar je, to narediti obvezno, kar ste tudi nekateri rekli. V teoriji se to tudi lepo sliši, tudi nekatere države so o tem razmišljale, pa kakor vem, so zdaj večinoma od tega odstopile. Ali veste, zakaj? Ker obstajajo nekatere specialne panoge, zlasti športnega strelstva, kjer pa lahko to spet vpliva. Za velikansko večino, ko je samo pok, tisto je okej. Se zmanjša pok, ne moti okolice. To je posebej v naseljih, kjer praviloma v zaprtih objektih, v kakšnih starih tovarnah,

Drugo pa je, ko gre za izredno precizno streljanje na velike razdalje. Tam si navadni ljudje, ki tega sami ne počnejo, sploh ne predstavljajo, kaj vse vpliva na to preciznost. Recimo temperatura smodnika oziroma pogonskega sredstva ali pa razmerje med temperaturo streliva pa temperaturo samega orožja. To lahko pri streljanju na zelo velike razdalje odloči o tem, ali tarčo sploh zadeneš ali pa zleti vse skupaj 20 ali pa 30 centimetrov stran ali pa cel meter, če gre za zelo veliko razdaljo. Zato tu ni mogoče kar z enim ukrepom razrešiti in zato je smiselno, da to ostane prostovoljno, da se to uporabi, kjer je možnost, kjer je to v splošno korist, ne pa da se spet to predpiše, pa greš iz ene v neko drugo skrajnost. Zaradi tega se je dobro o tem pogovarjati brez demagogije. Verjemite pa, da nihče ne bo tega zlorabljal, ker tudi v državah, kjer so to zdaj uvedli, sploh ni primerov, ko bi se to zlorabljalo. Sem se pozanimal. Nihče ne zabeleži, da je zdaj to ne vem kaj porastlo. Še enkrat povem tisto, kar sem prej. Več, ko je nelegalnega orožja, več je nevarnosti, mi pa govorimo tukaj o legalnem orožju, o športnem, ki je zabeleženo. Zaradi tega tudi je nesporazum ali pa morda tudi nekoliko nerazumevanja, ko govorimo o legalizaciji. Še varnostne knjige, če ne verjamete, pojdite pogledat v knjižnico v Tacen ali pa kakšno drugo, boste videli, da govorijo o tem, da legalizacija pomeni izvzem ali pa, če želite, odvzem orožja iz obtoka na črnem trgu. Se pravi, varnost se s tem poveča, ne pa zmanjša. Zakaj? Zato ker tisti hip, ko orožje prijaviš, tisti hip, ko policija ve, ko MNZ ve, kdo nekaj ima − samo to je dovolj, da se ve je velikansko zmanjšana možnost, da se to uporabi za kakršno koli kriminalno dejanje. Ker vsakdo ve, da je to potem izsledljivo. Strelno orožje je izsledljivo. Zaradi tega je tako pomembno, da se legalizira, da ne kroži po črnem trgu, kajti tisto pa je nevarno. Tisto se pa potem zlorablja, ker nad tistim ni nadzora, ni sledljivo, ne ve se, kdo kaj ima. Tisto pa je potencialna nevarnost. Zato je legalizacija smiseln projekt, in to ni zdaj prvič, kot ste nekateri pravilno ugotovili. Dve legalizaciji sta že bili. To je pomembno tudi zaradi tega, ker se ljudje dostikrat sami srečujejo z dilemami, kaj

V Sloveniji ne samo da moraš opraviti tečaj, da moraš opraviti psihoteste, moraš opraviti zdravniški pregled, opraviti moraš tudi varnostni pregled, mora biti tudi potrditev o nekaznovanosti in tako naprej. Skratka, tukaj so stvari, ki so so še kako zahtevne in jih ne more opraviti kar tako vsakdo. Vse to pa so varovalke, da ljudje, ki bi želeli te stvari zlorabiti, tega ne dobijo v roke. In to je dobro. Če je več legalnega, se zmanjšuje nelegalno, se zmanjšuje črni trg, se zmanjšuje možnost, da bi to dobil tisti, ki pa res želi storiti zlo. Pomislite, da vse te stvari, o katerih danes govorimo, se dotikajo športa, se ne dotikajo vsega drugega. Kako je pa z drugim, pa samo za premislek, kakšno srečo smo imeli, da je tisti fant, ki je imel malo čudne ideje, šel na darknet in mislil, da tam še vedno ni nadzora, pa so ga Američani prestregli in sporočili, in se ga je potem pravočasno zaustavilo, da se na Brezjah ni zgodilo kaj zelo zelo hudega. Če bi ubral kakšno drugo pot, bi bilo huje. Drugače pa, kar se tiče strahu pred strelnim orožjem. Tukaj se govori o športu, o lovu, o vsem tistem, kar praviloma, tako kot ste tudi sami povedali, ko gre za legalno orožje, nima nikoli slabih lastnosti oziroma posledic. Ko gre za nelegalno, je pa vseeno druga zgodba. Tudi v Sloveniji imamo žal nekaj zelo slabih primerov. Ampak še nekaj je treba vedeti, strašenje s tem ali pa pretiravanje. če nekdo želi storiti zločin, bo šel po en velik nož ali pa po sekiro. Še celo en rek velja v Beli krajini, gospod Baković se bo gotovo strinjal, da dokler tisti, ki jih je on prej omenil, streljajo, ni nič hudega, po navadi se veselijo. Ko pa zagrabijo za sekire, takrat je pa hudič, takrat gre pa zares. Se boste strinjali, gospod Baković? En tak rek kroži tam in vsi vemo, zakaj je ta rek. Tako da tukaj je le treba imeti nek ratio in stvari speljati tako, da se, kot sem začel že na začetku, ohrani in okrepi slovenski šport. Ker za šport v resnici gre. Vse ostalo pa je treba izpeljati na tak način in v takem obsegu, da je zagotovljena varnost, da je zagotovljeno to, da se spoštuje tisto načelo, ki je v Evropi pravzaprav ne glede na te razlike, ki sem jih omenjal, vendarle v veliki meri doseženo: več kot je stvari legalnih, bolje je glede varnosti. Več kot je nelegalnih, je pa treba vedeti, večja je nevarnost za vse ljudi. Zaradi tega mora biti prvi cilj, da se stvari legalizirajo, da je nadzor, da je nadzor ustrezen, da so postopki predpisani. Tukaj ima Slovenija že ustrezno zakonodajo. Zdaj gre samo za to, da rešujemo slovenski šport.

so pač fikcija in tako naprej. Presenečeni bi bili, resnično bi bili presenečeni, če bi vedeli, kaj sem vse jaz v življenju videl in kako so nekateri inovativni pri prenarejanju orožja, od banalnih, bom rekel, pretvarjanja zračne puške v malokalibrsko, do izdelave svinčnika pištole, do izdelave lovskih pušk za izstreljevanje šibernih nabojev in tako naprej. Resnično, če bi poznal to plat, bi se verjetno tudi spraševal okrog tega. Ampak ne gre tukaj za moj strah. Tukaj gre za skepso, ki jo je policija navedla v osnutek zakona. In če policija izrazi dvom ali pa če nasprotuje temu, potem se je treba vprašati. Samo toliko.

z vami. Ko govorite o dušilcih, moramo še enkrat poudariti, da nihče tukaj danes ne govori o tem, da jih prepovedujemo. Govorimo samo o tem, da ta amandma omogoča še večjo varnost. Nekdo, Nekdo, ki ima orožje legalno, danes tega orožja ne bo predeloval in si bo šel kupit ta dušilec oziroma moderator poka, skladno s papirji, v trgovino, ki omogoča to prodajo. Tisti, ki pa tega orožja nima legalno, pa

listino. In tudi, se opravičujem, ampak res ne mislim tukaj zdaj zahajati na politične napade ali pa karkoli, ampak, ko govorite o malo čudnih pogledih nekoga, ki je hotel pobiti pol šole, to niso ravno malo čudni pogledi. So hudo čudni pogledi, pa še kaj drugega zraven.

kot slišim, veliko podpore, je še povečati varnost. Tisti, ki orožje poseduje legalno, ga bo lahko posedoval še vedno. Zdaj pa samo še res kratek komentar glede legalizacije. Jaz imam tukaj zelo mešane občutke, bom povedal po pravici. Tisti, ki izpolnjuje pogoje že zdaj, bo seveda kupil orožje legalno po zakonu, drugače se itak ne more kupiti. Kdor pa tega ne more, pa ima nekatere zle namene, če ima te resurse, bo orožje kupil na črnem trgu. ta oseba vam seveda tega orožja ne bo prinesla v ta postopek legalizacije. Bo ostalo še vedno na črnem trgu. Če pa se že bo kakšen tak slučajno našel, mu pa vi potem naredite uslugo, ker mu dovolite, da kaznivo dejanje pretvori v legalno. In tukaj jaz vidim ta največji problem.

Kot smo slišali, so pomisleki tudi s strani policije pa še koga, pa tudi ne upoštevate, ne slišite. Logično, ja, seveda prenašamo direktivo. Problem takih prenosov direktiv, kjer se potem z amandmaji podtaknejo razne stvari in se poskuša s tem pripraviti pravna podlaga za marsikaj, pa je lahko problematično. V SDS, NSi in SNS ste nam nam predočili oziroma pritaknili nekaj zelo spornih amandmajev, zaradi katerih jaz mislim, da bi bilo ta zakon v taki obliki, kot ga vi si zamišljate, treba zavrniti. Tukaj kolega Grims ves čas govori, da gre za slovenski šport. Če bi šlo samo za slovenski strelski šport, super. Ampak dajte vi meni povedati, dobro, o liberalizaciji dušilca ste se zdaj na veliko razplamteli, ampak dajte vi meni povedati, kakšno zvezo ima s slovenskim strelskim športom legalizacija teleskopskih palic ali pa recimo omogočanje pridobitve orožnih listin za A-kategorijo za strelske organizacije, torej za nevladne organizacije s področja obrambe. A je to slučajno športna dejavnost? S tem zakonom bi vi omogočili zbirateljem zbiranje tudi najbolj modernega vojaškega orožja, kar do sedaj ni bilo možno. Do sedaj je bilo možno, da so lahko ti zbiratelji dobili orožje, ki ni bilo več v uporabi vojske ali policije. Po novem bo to mogoče, če bo to šlo skozi. Vi bi poenostavili postopke za pridobitev orožnih listin za bivše policaje, vojake in obveščevalce, kar itak bi lahko, že po tem zakonu si lahko uredijo. Jaz še zmeraj mislim, da bo to omogočilo legalizacijo črnega orožja, tako kot so to moji kolegi pred tem izpostavljali. Tukaj je kup zelo zelo zaskrbljujočih zadev. Ker se kar nekako pretvarjate, da jih ni, da je vse super in da gre samo za slovenski strelski šport, pa ni res, kot sem ravnokar povedala, smo v Levici vložili en amandma na tisto, kar se nam zdi najbolj sporno, to je za črtanje določbe, da lahko orožne listine za kategorijo A iz razloga športa dobijo strelske organizacije NVO s področja obrambe. Ampak o tem bom govorila pozneje, ko bomo prišli do 13. člena. Da še enkrat podčrtam, kaj je problem. Najhujši problem za naše pojme je to, da bodo torej prišli člani strelske organizacije, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, do orožne do orožne listine za A- kategorijo orožja. Vemo, za katero organizacijo v resnici gre. Vi pripravljate pravno podlago za vaše društvo VSO, ki je blizu stranke SDS. Potem so velik problem kovinske teleskopske palice, teleskopske palice, ki so znano priljubljeno orožje in orodje neonacističnih tolp ali pa rumenih jopičev, če želite, ki jih uporabljajo v uličnih pretepih. Po novem to ne bo več prepovedano orožje. Pa bi res rada, pojasnilo, zakaj, ker tega pojasnila recimo nisem dobila, čeprav sem to vprašanje postavljala. Kar se tiče dušilcev, pa tukaj nihče ne omenja, da bi vi legalizirali tudi nastavke za bajonete. bajonete. Bajoneti očitno niso nobenemu problem, torej bo po novem lahko na vseh orožjih domnevnih športnih strelcev in lovcev. Torej ne samo dušilci, ampak tudi bajoneti. dušilcih smo slišali zdaj že vse žive razlage, bi pa rada vedela, kakšna disciplina je športno streljanje z bajonetom. Jaz za tako športno disciplino še nisem slišala. Če ti želiš recimo obtežiti ali pa stabilizirati cev, za to uporabljaš verjetno uteži, ne pa bajonetov. Vemo, za kaj se uporabljajo bajoneti. Za zabadanje, ne pa za streljanje, zato bi rada pojasnilo, zakaj so se zdaj k temu pritaknili še bajoneti. Kar se tiče zbirateljev orožja, že sedaj kot edine civilne osebe lahko posedujejo tudi vojaško orožje iz najbolj strogo regulirane A- kategorije orožja, ampak pogoj je v sedanjem zakonu, in meni se zdi ta pogoj zelo v redu in ne razumem, zakaj bi ga spreminjali. Pogoj je, da se to orožje ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija. In zdaj bi vi ta pogoj črtali in bi zbiratelji naenkrat lahko posedovali tudi najbolj moderno vojaško orožje, hkrati bi pa še ukinili določbo, da morajo tisti, ki imajo več kot 10 kosov orožja B in C kategorije, policistom omogočiti nadzor nad tem, kako to orožje hranijo. Zdaj pa vi meni povejte, kje je tukaj varnost? Zakaj bi mi to počeli? Zakaj bi se ukinila ta določba? Zakaj bi ti ljudje naenkrat lahko prišli do nekega modernega orožja, ki ga uporabljata vojska in policija? Zakaj?

vojska. Jasno je, da tu ne gre za določbo, ki bi jo potrebovali muzeji ali zasebni lastniki zgodovinskega orožja, ampak gre, ne vem, za oboroževanje ljudi z nekimi modernim orožjem. Jaz tega ne razumem. Res bi rada vedela, zakaj. Poleg tega itak, kot sem rekla, poenostavljate postopek za izdajo orožne listine za policije, vojake in obveščevalce izven delovnega časa ali pa po prenehanju delovnega razmerja. Če vse to seštejemo, spoštovani, pa bom pozneje pri 13. členu naš amandma bolj podrobno razložila, nas lahko postane strah, sploh ob vaši nedavni retoriki o domnevni državljanski vojni. Tukaj se pa človek lahko vpraša, kakšne podlage in za koga vi pravzaprav pripravljate s temi raznimi amandmaji, ki ste jih pritaknili naknadno. Sedaj se hvalite, kako ste imeli javno razpravo. Seveda ste jo imeli,

raznoraznih pobudnikov, takšnih in drugačnih. Ampak tisto, kar je lahko nek povzetek vsega tega, vse te razprave, da ne bomo danes, ko se mi zdi, da nekam sedaj zahajamo, dajali nekega napačnega občutka, koliko je tega v Sloveniji in da so težave. Se mi zdi, da ne. Z nekim legalnim orožjem v Sloveniji po naši oceni ni posebnih težav, tudi ne s tistim orožjem, ki ga posedujejo zbiratelji, da se razumemo. Je pa zagotovo neko dogajanje na tem trgu svetovnem in evropskem merilu prisotno, in prav je, da se zakonodaja prilagaja in odziva. Prav je, da si tudi Evropa prizadeva za večji nadzor, za neko večjo sledljivost, za povečanje varnosti in tako naprej in prav je, da se tudi mi potem ustrezno na to odzovemo. Nenazadnje tisti najhujši dogodki, ki se jih spominjamo iz bližnje preteklosti, govorim seveda o Parizu, o dveh dogodkih,

150 tisoč kosov orožja. Jaz sem šla gledat podatke, da se v bistvu to število kosov bistveno ne povečuje, tudi ne število lovcev, ko smo prej rekli, da je skoraj polovica tega orožja pri lovcih. Enako je tudi z zbiratelji, da se razumemo, se pa povečuje število športnih strelcev. Prej je kolega zelo lepo povedal, kako tudi ti potem pridobijo dovoljenje za orožje V Poslanski skupini nepovezanih poslancev ocenjujemo, da je v resnici trenutni zakon o orožju nekako dovolj restriktiven ali pa dovolj strog, kar zadeva pridobitev, uporabo, hrambo in prenašanje orožja, je pa treba odgovarjati tudi na izzive, ki so povezani s kriminalom, terorizmom, glede na vse trende in glede na proizvodnjo in ponudbo na trgu EU, na svetovnem trgu in tako naprej. Kljub temu se nam v resnici postavlja vprašanje, ali je direktiva, ki jo sedaj prenašamo, s tem pa tudi novela, ki jo imamo danes na mizah, v resnici primerno naslovila in rešila tisti glavni problem. To pa je, ali gre za nek primeren ali pa uravnotežen odgovor boja proti terorizmu, ekstremizmu in tako naprej. Še enkrat, to se pa verjetno vsi strinjamo v teh ugotovitvah, da ni problematično tisto orožje, ki je registrirano in legalno, da je tu treba najti neko pravo ravnotežje, da ne bomo z nekimi zelo strogimi ali restriktivnimi posegi v dosedanje pravice legalnih lastnikov orožja v bistvu potem povzročili, da se bodo pa umikali na tako imenovani črni trg in da se bo ta zaradi teh naših posegov potem tudi povečeval, da bomo nalagali tudi neka nesorazmerna in administrativna bremena in tako naprej. Tisto, na kar želim opozoriti, je, da se je treba odzivati na stanje, kakršno je, da pa je treba vedno tu najti neko pravo mero, da tako rečem, da zgolj z nekimi spremembami na področju zakonite nabave, zakonitega posedovanja strelnega orožja v resnici ne bomo stopili na prste ne teroristom, ne kriminalcem, ne ekstremistom in tako naprej. Nenazadnje tudi pri nas, kot je bilo tudi danes že omenjeno, smo imeli pred kratkim en tak primere

Treba se je tudi zavedati, da smo v relativni bližini Balkana ali pa nekih držav, kjer je tega orožja očitno na črnem trgu še precej. To orožje po nekih balkanskih poteh še vedno potuje tudi preko Slovenije, je pa res, da Slovenija ni ciljna država, da so ciljne države največkrat skandinavske, da so ciljne države Francija, Nemčija, Nizozemska in tako naprej. Je pa treba izvajati ukrepe za tisto, kar pa potuje preko našega ozemlja in se torej tudi proti temu boriti, to bolje odkrivati, preiskovati, zaseči in tako naprej.

Mi bomo te amandmaje podprli, ker menimo, da ustrezno nagovarjajo problematiko. Se lahko tudi strinjam, če nekdo poseduje orožni list, če poseduje orožje, ni nobenega razloga, zakaj ne bi na en tak enak način posedoval tudi dušilca, da bo to vse zabeleženo, da se bo točno vedelo, kje je kaj in čemu dopuščati, da nekdo lahko nabavi dušilec, če orožja nima na legalen način pri sebi. S tem v zvezi jaz mislim, da je ta amandma pravi in ga mi že podpiramo.

vložene amandmaje in tudi zakon, kot sem že v samem predhodnem izvajanju povedala. Kar zadeva Kar zadeva dušilce zvoka, so amandmaji ustrezni, nomotehniko, ki jo koalicija popravlja, tudi, lahko pa tudi povem, da bom sama, kar je kolega Sukič izpostavila, podprla tudi amandma Levice, ker se mi zdi popolnoma nepotrebno širiti ta krog, to pa je vendarle treba povedati. Ko sem prej govorila o neki pravi meri, pravi meri zaostrovanja in tudi pravi meri neke smelosti, pri urejevanju ne vidim nobene razloga, zakaj bi v bistvu širili te zadeve tudi na nevladne organizacije s področja obrambe, ne vidim razloga, prej je že kolega Peček zelo lepo povedal, kako v resnici poteka način pridobivanja dovoljenja za orožje za nekoga, ki je član neke športne strelske organizacije. To se mi zdi v resnici čisto ustrezno. Upam pa, še enkrat ponavljam, da bo cilj, ki je naveden tudi v evropski direktivi kot odgovor kot odgovor na neka dogajanja v zvezi z ekstremizmi in terorizmi, v resnici nekako naslovljen. Če ne bo, bomo zelo hitro našli odgovore tudi na te probleme in jih potem v nadaljevanju ustrezno naslovili tako mi kot tudi Evropa.

Tisti poslanci, ki ste bili tukaj pred sprejemanjem zakona v prvem branju, se verjetno spominjate, da so prišli predstavniki Lovske zveze predstavit in predlagat, da bi se dušilci lahko uporabljali na lovu. Predsednik Lovske zveze je bil tukaj in predstavljen. Tudi mislim, da je Lovska zveza naredila demonstracijo na strelišču Rakovnik. Če lovci nimajo pomisleka glede krivolova in uporabe dušilcev, ga verjetno tudi vam poslancem in nam na ministrstvu ni treba imeti. Kar se tiče legalizacije, kar je že prej kolega Grims omenil. Morda bi samo toliko dodal. Legalizacija orožja ne pomeni, da ti zdaj prineseš nek kos orožja, češ, jaz bi želel to orožje registrirati in ga daš lepo v žep ter odkorakaš. Nikakor da ne. Najprej se sploh ugotovi, ali to orožje sodi v kategorijo, ki jo ima lahko posameznik. Če ne sodi, mu je odvzeto. Če ne izpolnjuje vseh ostalih pogojev za orožje, mu je odvzeto in uničeno. Če pa bi lahko posameznik imel to vrsto orožja, mora opraviti vse potrebno, kar zakon predvideva. To pomeni – od zdravniškega pregleda, psihotesta, izpita o varnem rokovanju z orožjem. Skratka vse, kar mora opraviti tudi vsi ostali strelci. strelci. Morda si kdo napačno predstavlja, da jaz prinesem legalizirati brzostrelko in jo nesem domov. Ne morem je, ker sodi v kategorijo prepovedanega orožja, ampak je odvzeto in uničeno, oziroma dano v muzej ali kaj podobnega. Če prinesem pištolo, bodo rekli: »Aha, lepo, fino, bomo zapisali, jo bomo spravili, napravite vse potrebno, uredite na upravni enoti, naredite izpit in potem jo boste lahko imeli.« Tako to zgleda, zato verjetno kakšnega groznega strahu glede tega ne more biti. O dušilcih smo veliko govorili. Tukaj bi morda zopet poudaril in izpostavil primer Avstrije. V Avstriji dušilci niso bistveni sestavni del orožja, zato ne sodijo med orožje, zato se jih ne vpišejo v te njihove dokumente. So v prosti prodaji. Nas skrbi, da če bomo pri nas jih tudi lahko kupovali, da bo potem ne vem koliko krivolova, črnega trga, zločinci bodo prišli do teh dušilcev, ker jih bo nekdo lahko kupil. Glejte, kaj pa je danes se v Celovec zapeljati,

bo pa res, če bo treba vse to evidentirati, bistveno povečala po nepotrebnem nova birokracija. Da pa bi prišlo do pomote, vsak normalen strelec, ki kupuje, bo pogledal deklaracijo, navedbe, kaliber in vse ostale oznake in bo kupil, če mu ustreza. Če mu ne, pač ne bo kupil. Morda poskušam pojasniti še gospe Sukičevi, ki je govorila o bajonetih, to je že zadnjič omenila. Glejte, gospa Sukičeva, ne vem, ali veste ali ne veste, v Sloveniji nekatera strelska društva izvajajo, pripravljajo, organizirajo tudi tekme s starejšim orožjem, z zgodovinskim orožjem. Vse zgodovinske puške, tudi M48 in podobne, imajo nastavke za bajonete. Brez tega puška ni original. Če boš to odžagal ta nastavek, potem puška ni več to. Bi vam pa povedal, da bajoneti že nekaj časa ne sodijo v hladno orožje. Že v tem zakonu ne sodijo med orožje in zaradi tega se smatra, da da bajoneti niso orožje. Je pa tako, če praktično pogledamo, če bo nekdo hotel nekomu nekaj hudega storiti. Recimo, če karikiram, da sem jaz, da imam puško in hočem vam kaj storiti, pa ne osebno jemati, v prispodobi govorim. Zakaj jaz ne bi enostavno sprožil strela, ampak bom odprl bajonet, tekel proti vam z bajonetom in vas špiknil. Po mojem to nima nobenega smisla. Tisti, ki ima puško, če bo hotel s puško storiti nekomu kaj hudega, bo verjetno ustrelil. Tudi če ne bi imel nastavka za bajonet ali bajoneta, ga lahko udari s kopitom, tako da verjetno zaradi tega ni kaj posebnega. Kot posebna kategorija je to zgodovinsko orožje, s katerim se izvajajo tekmovanja. Tudi Slovenska vojska, razen lansko leto, ko je bil problem zaradi covida, je imela tekmovanja z vojaško puško M48, znamenito mavzarico, in je pozvala vsa civilna združenja, celo gasilska društva so lahko svoje tekmovalce prijavila, da so tekmovali.

avtomatskega orožja, ki bi ga lahko zbiratelji tudi zbirali. Poglejte, tukaj je zadeva takšna, imela ste pomislek tisto, ki se še izdeluje oziroma ki ga še uporablja vojska ali policija. S tem bi strašno omejili, če bi to veljalo. Recimo, kalašnikov, zgodovinska zadeva, poznam zbiratelja v Sloveniji, ki ima enega od kosov prototipa, zgodovinsko izredno pomembna stvar, pripravljen ga je dati tudi v muzej. Ampak glede na to, da sedaj vojska zopet uporablja kalašnikove pa tudi policija ima tiste kratke brzostrelke od Kalašnika, ga ne bi smel zbirati. In s tem bi omejili. Bi vam pa prebral, v tem zakonu, ki je danes na mizi, v 5. členu tretji odstavek pravi: »Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vrste in dovoljene kalibre kratkocevnega ali dolgocevnega strelnega orožja s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje kategorije A, ki ga je izjemoma dovoljeno zbirati na podlagi drugega stavka prvega odstavka 48. člena.« ustanovljena je komisija, ki tudi sedaj bo tudi v bodoče, zakon predvideva, da posebna komisija sestavljena iz predstavnikov ministrstva za notranje zadeve, mislim, da tudi vojske, ki gleda seznam, tudi sedaj obstajajo seznami, kjer točno piše, katere vrste orožja lahko zbiratelji zbirajo. Tistega, kar ni na tem seznamu, noben zbiratelj ne sme imeti. Če ga ima, ga ima protizakonito. In tudi v bodoče bo tako. Ne bo kar vse avtomatsko, ampak tisto, kar bo ta komisija dovolila. Orožje je

da ste mi pojasnili. Niste mi pa vsega. Jaz sem že zadnjič spraševala, pa danes spet, zakaj bodo legalizirane teleskopske palice. Vemo, kdo jih uporablja za pretepe po ulicah. To so neonacisti ali pa rumeni jopiči, ki to uporabljajo. In zakaj bo sedaj to naenkrat legalno? Nas bodo lahko legalno tepli. To je pač moje vprašanje. Kar se pa tiče dušilcev na lovskih puškah za uporabo lova, bi pa samo pripomnila, to še danes tudi ni bilo izpostavljeno v razpravi, da je to kontraproduktivno. Če bomo zadušili zvok, se živali ne bodo splašile. Če zverjad sliši ali pa srnjad sliši pok, zbeži proč od vasi. Tako pa bo še zmeraj ogrožala vaščane, ker ne bo slišala teh pokov in bodo še zmeraj srne jedle zelenjavo, zverjad bo pa tudi ogrožala vasi. Tako da je to popolnoma nelogično s stališča varnosti. Hvala lepa.

svoj predlog uporabe dušilcev in tudi demonstracijo smo naredili. To so bili predstavniki Lovske zveze, to niso bili športni strelci. Ampak ko so se je stvar razvijala, je bilo rečeno, da konec koncev je tudi tam hrup in je smotrno, se tudi tam uporabljajo. Verjetno lovci morda bolj vedo, kaj je za divjad primerno, kaj ni, kot mi vemo, lahko pa da se motim. Kar se tiče teleskopskih palic, ko ste zadnjič spraševali. Slovenija bi bila vedno nekaj posebnega. Lahko greste v Avstrijo in jo kupite v trgovini, nobenega problema. Jaz osebno ne poznam nobenega primera v Sloveniji, ko bi nekdo s teleskopsko palico kogarkoli poškodoval.Zdaj

pa nima nihče pomisleka proti njim. S krampi je bilo pobitih v Sloveniji ogromno ljudi tudi po drugi svetovni vojni, pa nihče ne predlaga, da se prepovejo krampi in podobno orodje. In glejte, teleskopska palica je v bistvu danes tudi za selfije delati. Če je iz jekla narejena, je isto. A bomo tudi to prepovedali, da ne bi imel slučajno kdo pretrdo to paličico, ki je za selfije delati. Dajmo se približati že Evropi enkrat pa imeti podobne kriterije, kot jih imajo ostale evropske države.

še na naslednje amandmaje, gospod državni sekretar, ker se očitno ne razumemo. Kar se tiče legalizacije. Vi ste zdaj dobro in prav lepo povedali, kaj vse je treba izpolnjevati. Jaz to vem in se s tem strinjam.

te ponovne legalizacije, ki je bila že itak od časa osamosvojitve trikrat speljana v Republiki Sloveniji. Samo toliko. Kar se pa tiče dušilca, pa samo še to. Point vsega tega je, da s tem povečamo varnost. Tudi ko vi govorite, da lahko greste v Avstrijo. Ja, seveda lahko greste, samo tega v Slovenijo ne morete pripeljati, ker je to zdaj prepovedano pri nas. In še vedno bo prepovedano pri nas tudi s tem amandmajem, ker boste to lahko posedovali, samo če boste imeli orožni list. Nima smisla, da to nekdo kupuje na zalogo ali pa nekdo kupuje to za druge, ki imajo orožje na črno, ampak da so zadeve ustrezno sproducirane. Nobene birokracije več ne bo, ker se tudi, kot rečeno, ne bo vezalo na način, kot je vezano v Avstriji, torej to ni del orožja, gre za posebno opremo, in boste samo izkazali, da imate orožno listino za določen kos orožja in za ta določeni kos orožja boste

Želi še kdo razpravljati? Vidim, da je interes. Prosim za prijavo. Prijava poteka.

Gospa Sluga je rekla, da dosedanji zakon je okej. Tukaj se pa popolnoma strinjam. In verjemite, da se vsi slovenski strelci strinjamo z vami. Na žalost je zakon treba spremeniti, ker si je nekdo v Evropskem parlamentu zmislil eno direktivo, ki je slaba za športnike, varnosti ne pomaga popolnoma nič, ravno nasprotno, ampak da so se malo slikali tam, da so nekaj naredili, so nekaj sprejeli, ne da bi sploh vedeli, kaj so naredili. Zdaj moramo mi zaradi tega zakon spreminjati. To je razlog, zaradi katerega v resnici spreminjamo zakon. Je pa dosedanji res dober, tukaj se popolnoma strinjam z vami, in sem prepričan, da bi bilo najbolje, če bi stvari lahko pustili take, kot so. Drugo, kar je, nekaj odgovorov. Še enkrat povem, če gre za predelavo, ko se je prej o tem govorilo. Vsaka predelava bistvenih delov orožja pomeni, da tisto orožje ni več legalno, razen če je izvršeno z dovoljenjem in po ustreznem postopku,

ker ni takšno, kot je bilo prvotno prodano. To pomeni, da se odvzame, da je tudi posest takega orožja kazniva. Tukaj je treba te stvari zelo jasno povedati. Ko se govori o črnem trgu, še enkrat ponavljam, odvzem orožja iz črnega trga pripomore k varnosti. To dvigne raven varnosti. Zato je pozitiven. In to je treba pozdraviti. Ne samo zaradi tega, ker se s tem zmanjša število kosov, ki krožijo po črnem trgu, manj, kot jih je, večja je možnost nadzora. Večja je tudi možnost preiskav, če je samo število manjše samo po sebi. Kar je pa še bolj pomembno, če nekdo hoče nekaj legalizirati, se lahko oceni, za kaj gre, ali je sploh to možno legalizirati. Če je predelano na poseben način, se odvzame, če gre za avtomatsko, ki je itak prepovedano, se odvzame. In kar je najpomembnejše, oseba, ki želi to legalizirati, je potem tudi predmet postopka, v katerem mora izpolniti vse pogoje, ki izhajajo iz zakona. To se pravi, nekdo, ki ni zanesljiva oseba, ki ima take ali drugačne okoliščine, ki bi lahko dajale dvom v njegovo zanesljivost oziroma bi kazale na možnost, da predstavlja grožnjo za okolico, da je, na primer, konflikten in tako naprej, saj veste, kaj vse to pomeni,

je krogla že skozi. Žival se nič več ne bo ustrašila poka. Poka se ustrašijo samo tiste živali, ki so slučajno v okolici, na tiste pa potem lahko deluje v določenih primerih negativno. Tudi to je eden od razlogov, zakaj se lovci nagibajo k temu, da bi dovolili to uporabo, kjer je to možno in kjer je smiselno. To ne gre za vse vrste orožja, še enkrat povem, zato tega ni možno kar predpisati. Ampak kjer pa je, je pa to v določenih primerih dobro tudi zaradi živali, da ne pride do nepotrebnega stresa in do potem včasih slabih posledic, ki se zgodijo. Po drugi strani pa je tudi treba povedati, da vloga lovcev v tem naravnem sistemu, ki je čisto sesut, je pomembna. Tudi oni imajo svojo vlogo. Če se to opusti, pojdite si pogledat, kaj so naredile gamsje garje, kako so takrat živali trpele, ker se stvari niso urejale pred tem na tak način, kot bi bilo treba.

Zaradi tega je treba upoštevati tudi mnenje lovcev, ki vedo, za kaj gre. Oni spoštujejo naravo in trdno sem prepričan, da tudi v nobenem primeru z njihove strani ne bo prihajalo do zlorab. Danes je v lovskih društvih mnogo več reda, kot ga je bilo pred nekaj desetletji.

in to je dobro, ker to pomeni več varnosti tudi na tem področju. Še enkrat pa povem, primarno je ta zakon glede športa. Glede športa pa tovrstnih dogodkov, sploh v Sloveniji, samostojni Sloveniji, ni bilo. tega, tako kot je gospa Sluga rekla, bi bilo najboljše pustiti vse tako, kot je bilo. Ampak žal to ni mogoče. Danes gre za to, da poskušamo te stvari uskladiti čim bolj z evropsko ravnjo pa po drugi strani upoštevati to direktivo, zato da rešimo slovenski šport v največji možni meri in da ga ohranimo, da bo lahko še naprej dosegal ustrezne uspehe. Samo za to gre v resnici.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

dodajamo k 14. členu, četrtemu odstavku, besedilo, ki je že veljavno v trenutnem zakonu in ni bilo z amandmajem koalicije izpuščeno, in sicer poleg lovskega in športnega orožja se sedaj doda še varnostno orožje, ker smo slišali kakšni pomisleki so, in so ustrezni, a vendar brez preverjanja pogojev do šest kosov takšnega orožja. V LMŠ se s tem ne strinjamo, saj smo mnenja, da v 4. točki se mora upravičen razlog za izdajo orožne listine

zahteva ponovno preverjanje, če je še upravičen razlog. Pa vam morda odgovorim. Smatramo, da to ni potrebno in predstavlja nepotrebno birokratsko breme. Glede lovskega in športnega orožja lovske in športne organizacije, to verjetno veste, morajo ob vsakem prenehanju članstva obvestiti upravno enoto, da je članstvo prenehalo. Se pravi, da to preverjanje po 4. točki ni nujno, ker so po zakonu vse te organizacije dolžne obvestiti. Kar pa se tiče varnostnega orožja, mora pa posameznik že ob prvi vložitvi dokazati in izkazati, to je zelo strogo preverjanje, vem, kako teče, da je dejansko upravičen do takega kosa. kosa. Če ima še drugi kos, verjetno zaradi tega ni smiselno še enkrat dokazovati. Če izpolnjuje vse zakonske pogoje za prvi kos, jih verjetno izpolnjuje tudi za drugega. Verjetno pa ne nosi dveh ali pa treh hkrati ob sebi, tako kot lovci ne nosijo treh pušk na enkrat s seboj. Športni strelci včasih ja, če so tekmovanja, kjer ima različno orožje, pa tudi triatlon je s tremi kategorijami, s puško, polavtomatsko puško in šibrenico enkrat streljaš, tako da športni imajo večkrat. Lovca nobenega ne poznam, ki bi imel več kot dve s seboj. Nikogar ne poznam, ki ima varnostno orožje, da bi imel več kot en kos s seboj. izkazati je moral za prvi kos in verjetno isti razlogi ostanejo tudi za drugi kos. Zato smo smatrali, da lahko tako zadevo tako predvidimo.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 V razpravo dajem 13. člen ter amandma Poslanske skupine LMŠ in amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Da. Ugotavljam, da je interes. Prosim za prijavo. Prijava teče.

sprejetih na odboru. Po novem, če bo to obveljalo, bodo orožne listine za orožje iz najbolj strogo regulirane kategorije A dobili tudi posamezniki, ki so člani strelske organizacije, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, in to s športom, oprostite, nima prav nobene zveze. Ker prej ste ves čas govorili, evropska direktiva pa tudi ne napotuje k takim rešitvam, tako da je to čisti podtaknjenec, ki je strogo ciljno naravnan. Pa bom povedala najprej, o katerem orožju se sploh pogovarjamo. Pogovarjamo se o avtomatskem strelnem orožju, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje, pogovarjamo se o polavtomatskem strelnem orožju s centralnim vžigom naboja, polavtomatskem dolgocevnem strelnem orožju, s centralnim žigom naboja, se pravi, da gre za strelno orožje, prvotno namenjeno za streljanje z rame, ki se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom ali kopitom, ki se lahko sname brez uporabe orodja, skrajša na manj kot 60 centimetrov skupne dolžine, ne da bi izgubilo svojo funkcionalnost. Poglejte, po prvotnem predlogu, ki ste ga vi nadgradili s tem amandmajev, bi orožne listine lahko dobili izključno člani strelske športne organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane Športne strelske zveze. Po prvotnem predlogu bi to orožje resnično bilo namenjeno za razloge športa, kot je kolega Grims danes to poudarjal, in to bi dobili športni strelci. Ampak ne, v SDS in NSi ste vložili amandma, po katerem bodo to orožje lahko dobili tudi člani strelskih organizacij, nevladnih organizacij, ki se ne ukvarjajo s športom, ampak delujejo na področju obrambe. In za koga gre? Vsi vemo, da je ta amandma dobesedno napisan direktno na kožo za Strelsko društvo VSO, ki je blizu stranke SDS. To je čista zloraba tega zakona za nek partikularni cilj, za neko organizacijo, ki je blizu vladajoče SDS, in to je brez dvoma. Zdaj vam bom pokazala, kaj kaj se še dogaja s to organizacijo. Ta organizacija gladko na svoji internetni strani, očitno so že toliko suvereni, objavlja zadeve, ki so zelo zanimive. Pa poglejmo prvo sliko. Dobro si oglejmo to sliko, pa poglejmo, za kakšno orožje gre. Na tej sliki mi vidimo dva strelca s puškama, katerih platforma je ogrodje ameriške vojaške puške M16, strelec na desni ima ob sebi še nabojnik za 60 nabojev in obe puški že padeta v kategorijo A in bi jo po pravilih lahko imeli samo člani športne organizacije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez ali mednarodno uradno priznane Športne strelske zveze, kar pa Strelsko društvo

zanimiva, z njihove spletne strani. Vidimo VSO, člane, pripadnike, ki streljajo s polavtomatskimi puškami M59. Gre za puško, ki jo še vedno uporablja, poudarjam, še vedno jo uporablja garda Slovenske vojske. Torej gre za uradno vojaško orožje in ga oni nikakor ne bi smeli uporabljati. Ne samo to, vsi ti strelci imajo na puškah pritrjene tudi bajonete in tromblonske nastavke. Ustje cevi ima zunanji navoj. Gre torej za posebno opremo za orožje, ki po sedanjem zakonu spada v kategorijo A, za katero tako imenovani športni strelci orožnih listin sploh ne morejo v resnici dobiti. Ampak kako se to zaobide? Tako, da ti enostavno odšraufaš tromblon in bajonet, neseš puško na upravno enoto, legaliziraš, potem pa spet malo prišraufaš. To je po sedanjem zakonu absolutno prepovedano orožje, ki ga VSO že uporablja in to celo objavlja na svoji spletni strani. Tu vidimo dejansko celo falango VSO, ki rokuje s tem orožjem in imajo tudi bajonete. Kako zanimivo! In to lahko tudi delno pojasni, zakaj si SDS in NSi tako zelo z amandmajem prizadevata legalizirati tudi nastavke za bajonete, čeprav mi je bilo prej pojasnjeno, kako nekaterim puškam, ne vem, verjetno bi bile okrnjena njihova lepota, če teh bajonetov ne bi imele.

namenjeni namestitvi dušilca ali vojaške opreme, na primer tromblonski nastavki. Tu smo videli tromblonski nastavek. Tromblon je posebna oprema, ki spada pod kategorijo A in je po sedanjem zakonu, kot rečeno, prepovedano orožje. In bo prepovedano orožje tudi, če bo sprejeta novela. To se pravi, da VSO gladko rokuje z nečim, kar je absolutno prepovedano. Ti športni strelci bodo v nekaterih primerih, recimo, imeli možnost pridobiti tudi orožne listine za nekatere točke iz A kategorije, a ne za posebno opremo in ne za tromblone.

Spoštovani sekretar, vi ste predsednik tega društva VSO. Predsednik društva mora skrbeti za zakonito delovanje društva, je odgovorna oseba, ki skrbi za zakonitost delovanja društva. Nihče drug kot spoštovani sekretar Božo Predalič je predsednik VSO, ki že sedaj, dokazano, počne protizakonite stvari. In če mi ne verjamete, to je tretja slika. Tukaj ga vidite, tudi tam je prej ležal on na sliki, pa se ni dobro videlo. Tukaj ga sedaj vidite, kako stoji s svojimi kompanjoni, ki trenirajo in vadijo z orožjem, v resnici na protizakonit način, z orožjem, ki je prepovedano in si sedaj očitno ustvarjajo zakonsko podlago za to, da bodo lahko večino svojih dejavnosti legalizirali. No, tromblonov očitno še vedno ne. ne. V teh razpravah se je zelo izpostavljalo, da so pri nas športni strelci zares disciplinirani, kako se spoštuje zakonodaja in tako naprej. Ves čas ste to poudarjali. Ampak tukaj res vidimo celo četico VSO, kako rokuje z orožjem, ki je po zakonu prepovedano. Pa me zanima, kaj boste na to rekli. Ali imate kaj za povedati? Kako boste pojasnili protizakonito dejavnost in jo prikazali kot zakonito? Boste kaj sankcionirani? Verjetno ne. V teh časih, pod to oblastjo gotovo ne, saj zato pa ste tako predrzni, da to kar objavljate. Športno strelstvo pri nas sicer ni tako zgledno urejeno, kot ste hoteli nekateri prikazati. Mi imamo resnično vrhunske športne strelce, ki so v sami svetovni špici. To vsi vemo. Nekaj izjemnih športnikov, na katere smo dejansko lahko ponosni in so v samem svetovnem vrhu. Ampak kje je problem v praksi? Da na vsakega športnega strelca pride cel kup takih, ki tekmovanj sploh nikdar videli niso, ki pa jim društva napišejo rezultate, da lahko dobijo orožne listine samo zato, da jim z velikimi kalibri ne bi razsuli in uničili tarčnega strelišča. To se dogaja. Smo se pozanimali, kaj se dogaja v praksi.

športa, dobili sedaj naenkrat člani nekih kvazi organizacij na področju obrambe, kot je ta VSO, ki sem vam ga pravkar pokazala, ki sploh niso člani nobene mednarodne strelske športne zveze. Pa me zanima, po kateri logiki naj bi ti ljudje to dobili. Tudi zbiratelji, kot rečeno, bodo zbirali naenkrat najbolj moderno orožje. Lahko bodo imeli, ne vem, kaj vse doma. Zakaj bi zbiratelji imeli moderno orožje? Zbiratelji ponavadi zbirajo neko arhivsko orožje, nekaj, ki je malodane muzejske vrednosti, ne pa, da bodo imeli

leseno palico, na kateri imajo transparent. Pa je to že kaznivo. Ne vem, ali zaradi transparenta ali zaradi palice, ki je lesena, nedolžna palica, paličica, slamica proti temu, proti teleskopski palici, ki jo znano uporabljajo neonacistične skupine kot del svojega arzenala. In to bo sedaj legalno, ljudje moji! Oni bodo lahko nekaznovano mahali in paradirali s temi palicami, in to bo sedaj normalna stvar. To postaja normalizacija in legalizacija tovrstnih zadev, tako da oprostite, ti vaši podtaknjenci v prenosu evropske direktive so skrajno sporni in skrajno, skrajno nevarni. Zato je ta zakon treba v tej obliki zavrniti, ne samo zaradi 13. člena, 13. člen je sploh katastrofa, tudi zaradi številnih drugih stvari. Ampak 13. člen je pa resnično katastrofa. Zato jaz mislim da se spustimo na zemljo in nehajmo. Potem mi bo kolega Grims govoril, da smo mi demagogi. Vi ste demagog, ki govorite, da je to za potrebe športa. Ni, sem vam pokazala, na katerih točkah vse to absolutno ni za potrebe športa. Hvala lepa.

čiste laži in obtoževanja, pa še manipulacija zraven. Če se najprej dotakneva slik. Ja, saj ravno o teh slikah bom govoril. Prvo orožje, ki ste ga kazali, je AR-15. To je dejansko izvedenka ameriške jurišne puške. Ampak očitno ne veste, da obstajajo civilne in vojaške verzije. Pri civilni verziji imaš lahko samo polavtomatsko streljanje in nič drugega.

Tu govoriti, da je to prepovedano orožje, je čista laž, in da se s tem krši zakon, je laž in natolcevanje. To je prvo. Druga slika, ki ste jo teatralno kazali, izvira pa iz še bistveno bolj nazaj in je iz Bloške Police. Vojska je tri, štiri, pet let nazaj vsem civilnim društvom, ki so sodelovala z vojsko v okviru civilnih gibanj, omogočilo obrambne dneve, kjer je predstavila orožje z namenom, da bi morda pridobila tudi mlade, da bi se zainteresirali in tako. In to orožje M-49 je prinesla vojska, vojska dala na preizkus, uporabo. Najprej jih je predstavila, potem je dala možnost streljanja, potem je učila, kako se to puca in poskušala pridobiti zainteresirane ljudi, da bi se vključili v Slovensko vojsko. Če je tukaj kaj protizakonitega, potem tožite Ministrstvo za obrambo, ne pa Strelsko društvo VSO. Tretja slika, ki ste jo kazali, je pa po tekmi, kjer so ravno tako vsi legalno streljali z legalnim orožjem, prijavljena tekma in ni bilo popolnoma nič spornega. Jaz ne vem, a smo tisti strelci, ki smo združeni znotraj VSO v strelski organizaciji, ki je legalno strelsko društvo, legalno registrirano na upravni enoti, z veljavnim statutom, deluje po statutu, vsi strelci imajo veljavne orožne listine za vso orožje, ki ga uporabljajo, ali smo mi črne ovce, smo garjavi, da mi ne smemo imeti strelskega društva in imeti tekme. To je meni nerazumljivo. Če je bilo karkoli nezakonitega storjenega, dajte prijavo, prosim vas, pozivam vas, prijavite tisto, kar je nezakonitega, potem pa obtožujte. Kar pa se tiče tega dela, ko ste govorili o strelskih organizacijah, ki naj bi dala ki naj bi dala potrdila, da strelci tekmujejo tudi s to vrsto orožja. Glejte, te kategorije orožja, to gre za 6-A, 7-A, 7-B in 8-A, to orožje je sedaj legalno. Določeni strelci ga imajo. Če se spomnite, ko je bilo prvo branje tega zakona, je bila največja polemika o tem, kjer je minister Poklukar zakon zaostril do te mere, verjetno v dobri meri, niti vedel ni, da je s tem celo strelsko panogo taktičnega strelstva izločil in enostavno sploh ne bi mogli več tekmovati. Zato je potem bila tendenca, da se to širi. Vi imate velike probleme s strelsko organizacijo, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe. Glejte, strelska organizacija ni kar vsaka nevladna organizacija. Prvič mora biti strelsko društvo ali zveza strelskih društev, ki mora delovati po zakonu o društvih in izpolnjevati pogoje za strelsko društvo. To ni kar neka nevladna organizacija, tako kot so tam na Metelkovi ali pa na Rogu. Če pa to neko strelsko društvo izpolnjuje še pogoje, da je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe, da tistim tekmovalcem, ki jih ima znotraj svojega društva, ne sme dati potrdila, da trenirajo in tekmujejo s to vrsto orožja, jaz ne vem, kaj je tukaj problem. Da vam morda povem, kaj vse spada. To ni samo VSO, to je Zveza slovenskih častnikov, ima znotraj sebe strelsko organizacijo. Oni imajo redno tekme in delujejo, imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe − in Zveza slovenskih častnikov ne bi smela dati svojim članom potrdila, da trenirajo in tekmujejo s to vrsto orožja? Tukaj

Je pa tudi VSO, ki vam je tako, kako bi rekel, trn v peti. Pa tudi druge organizacije so še tukaj. Glejte, če ne zaupamo Zvezi častnikov, veteranom in vsem tem, ki so ustvarjali to državo, ki so se borili za njo, jim danes ne bomo zaupali, da smejo trenirati s tistim orožjem, za katerega imajo uradno dovoljenje, ja, potem pa res ne vem. Če je samo VSO tak problem, potem pa napišemo zakon, dajte amandma, da lahko vse razen zveze VSO.

izredno sporen ta del, ki je bil dodan. 17.a člen je ključen za to, o čemer smo govorili prej, torej za športne

Strinjali smo se z amandmajem, ki je bil predlagan, da se nacionalna panožna zveza spremeni v to, kar je zapisano sedaj. Tako so nas opozorile tudi številne organizacije, ki bodo zdaj po novem imele možnost nadaljnjega udejstvovanja in sodelovanja na tekmovanjih športnega streljanja. Vendar naj opomnim, da 6.a, 7. in 8.a točka kategorija orožja po prekategorizaciji seveda sodi med prepovedano orožje. Ravno zato se uvaja ta 17.a člen, ki nudi upravičen razlog za izdajo orožne listine tudi za ta orožja iz razloga športa. Zato nam je nepojmljivo, da pravzaprav v ta del uvajate nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe. Kaj ima takšna organizacija zveze z upravičenim razlogom izdaje športne listine iz razloga športa? Vsaka športna organizacija, ki tekmuje v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez ali pa mednarodne in uradno priznane Športne strelske zveze, bo imela možnost, da kupuje takšno orožje, s takšnim orožjem tekmuje in ga tudi uporablja. S tem pa obstaja določena bojazen, ki jo je izpostavila kolegica Sukič. Da ne govorim še o tistih morebitnih vardah in ne-vardah, ki bi jim lahko ministrstvo ali ne izdalo status organizacije na področju obrambe in bi to orožje − prepovedano orožje − lahko kupovali. Mi se sicer s 17.a členom v obliki, ki je bil zapisan,

tole res postaja poligon, na žalost, v imenu vseh športnikov povem, za demagogijo. Ko govorimo o tem puškah, kar je bilo zdajle govora, ki jih je tako dramatično prikazovala gospa Sukičeva in zdaj gospod Nik Prebil nadgradil, je treba povedati, da po dosedanji zakonodaji, gospe in gospodje, je vsak športnik, športnik, ki je izpolnjeval pogoje za orožno listino in jo imel, lahko tudi tako orožje kupil, ne glede na to, v katerem klubu je bil. Zdaj je pa treba zaradi tega to zožiti. To se pravi, omejiti na tiste, ki bodo izrecno našteti v zakonu. Eden od kriterijev, ki so ga predlagali, je ta, da bi imel tudi tiste, to je dodatno zoženje, če kdo ne razume, ki delujejo v javnem interesu na obrambnem področju. Vi pa to problemizirate. Lepo vas prosim! Drugo, kar pa je, prej je bilo lepo povedano, tista tekma, ko ste kazali drugo sliko, je bila v organizaciji vojske, z vojaškim orožjem, ki ga je priskrbela Slovenska vojska. Zaradi tega je imela tudi vso to dodatno opremo. čas je potekel. Želi še kdo razpravljati?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

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 43 poslank in poslancev, s prvopodpisanim Matjažem Hanom, zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade ministru Alešu Hojsu. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, dovolite mi, da na kratko predstavim Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim se po našem mnenju v največji meri odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pri dosedanjem izvajanju veljavnega zakona pokazale v praksi. Cilj tega zakona je zagotoviti fleksibilnejšo in boljšo organiziranost policije, tako da se bo ta lahko hitreje odzivala na vse varnostne izzive in da bo realizacija zahtev iz strokovnega sporazuma, to je iz tistega dela, kjer smo se dogovorili s sindikati, kako naprej, tudi de facto implementirana. Najpomembnejše predlagane spremembe in dopolnitve zakona bom predstavil zelo na hitro in bistvene rešitve so Pri presoji postopka na podlagi pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije obstaja dilema, ali gre za obliko nadzora in kakšno pooblastilo lahko nadzorniki uporabljajo. S predlogom se opredeljuje tako imenovana zahteva za poročanje kot del nadzorne dejavnosti, določajo se pooblastila nadzornikov in pravna podlaga za pridobivanje podatkov iz evidence dogodkov ter pravica javnim uslužbencem, ki opravljajo nadzorno dejavnost nad delom policije v obliki dodatka za stalnost. Zaradi različnih stališč glede pristojnosti ministra pri usmerjanju policije v predkazenskih postopkih se jasneje ureja situacija, v kateri je bil državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, vendar ni prevzel usmerjanja. V tem primeru ravnajo policisti samostojno v okviru zakonskih pooblastil in so podvrženi nadzoru nadrejenih. Zaradi spremembe uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in inštitucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki je izdana podlagi petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku in podrobneje ureja vse aktivnosti tudi glede prevzema usmerjanja dela policije v predkazenskem postopku, je v noveli predlagano črtanje različnih usmeritev oziroma različnih ureditev glede teh pristojnosti. Glede Nacionalnega preiskovalnega urada bi poudaril, da je to notranja organizacijska enota Uprave kriminalistične policije. Z zakonom se jasneje določa, da je urad avtonomen pri svojem preiskovanju kaznivih dejanj in način določanja, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo prevzel. Ne tako kot sedaj, kar sem povedal že včeraj, da ne more biti to samopostrežna. Prav tako se v predlogu zakona črtajo določbe o imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada in je postopek enak kot za vse druge javne uslužbence. Določajo se varnostne evidence, ki jih v upravljanju vzdržuje policija zaradi opravljanja policijskih nalog in zagotavljanja notranje varnosti, in dopolnjujejo določbe o varnostnem preverjanju ponudnikov, strank in oseb za opravljanje dela na policiji ali za opravljanje del v prostorih policije skladno s pogodbo, ki jo podpišejo, sklenjeno po predpisih, ki jih urejajo zakoni o javnem naročanju. Prav tako se opredeljuje omejitev za policista, ki v času trajanja delovanja razmerja ne sme biti član političnih strank in ne sme opravljati funkcije ne poklicnega župana ne poklicnega podžupana ali občinskega svetnika. Določa se postopek pridobitve položaja na delovnih mestih vodje organizacijskih enot prve ravni Generalne policijske uprave, direktorja policijske uprave in komandirja policijske uprave, ta ni več komandir, po novem se imenuje drugače, z začasno premestitvijo za obdobje petih let ter razlogi za prenehanje položaja. V skladu s strokovnim sporazumom se določa, da se lahko uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 % osnovne plače. Določa se, da policisti nimajo pravice stavkati v času delovanja na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakon o organiziranosti in delu policije v primeru delovanja policije ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi, v vojnem ali izrednem stanju. S spremembami se določa boljša organiziranost policije pri uporabi pomožne policije, tako da se jasno določa, kdo v pomožni policiji ne more sodelovati. Ob izpolnjevanju pogojev se omogoča sklenitev pogodbe o pomožni policiji tudi po dopolnjenem 60. letu starosti, plačilo pomožnega policista in povračilo stroškov ter pogoji za prenehanje ali odpoved pogodbe s kandidatom.

Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil mag. Branko Grims. Izvolite. Spoštovani, vsem še enkrat prav lep pozdrav! Danes je pred nami zakon, ki pomeni izboljšavo, in sicer bistveno izboljšavo glede na dosedanje stanje na področju policije. Pomeni, da policija postaja bolj povezana z lokalnim okoljem. Na nek način je to morda celo korak nazaj v primerjavi z nekim obdobjem pred časom, ko je bila policija dobro vpeta v lokalno okolje, pa si je to iz meni ne povsem razumljivih razlogov opustilo prav na tistih področjih, kjer bi bilo to pozitivno.

Drugo je, da se na ta način postavlja tudi bolj moderna policija. Policija, kjer ne bo nobena enota nekaj posebnega, ampak bo delovala enotno in bo zato zanesljivo bolj uspešna, kot je bila do sedaj. Konkretno. NPU ni razrešil niti enega samega odmevnega primera kriminala v Sloveniji. Kar je bilo na tem področju storjenega velikih uspehov, je vse dosegla kriminalistična policija. Zato je edino pravilno, da se končno naredi na tem področju red in da se tiste, ki so se celo nekateri javno hvalili, da niso razrešili ničesar, da niso raziskali nič in da je to pravzaprav bil njihov cilj, postavi na mesto, ki jim gre, da policija postane to, kar mora biti: učinkovita, enotna, apolitična organizacija v pregonu kriminala in v zaščiti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihove lastnine. Ta zakon je korak v pravi smeri, ker poenostavlja postopke, ker precizno določa pravila igre tudi ko gre za pošiljanje policistov v tujino, tudi ko gre za njihovo izobraževanje, ko gre za postopke napredovanja in notranjega izobraževanja, skratka, postavlja stvari na točko, ko bo mogoče v največji možni meri uveljavljati kot kriterij dejansko profesionalnost in ne morebitno nagnjenost k nekdanjim milicajem oziroma kakorkoli se je že v preteklosti reklo. Žal je bilo tega kar nekaj v minulih letih in tega je bilo preveč. Policija mora biti učinkovita, policija mora biti do vseh enotna, policija ne sme imeti v nobenem primeru dvojnih meril in policija mora biti ustrezno strokovno, tehnično, kadrovsko, finančno, vsestransko opremljena, da lahko v celoti zagotovi te naloge. Na področju organiziranosti in dela policije ta zakon to tudi postavlja na pravo mesto. S tega vidika ga zagotovo v celoti in brezrezervno v Poslanski skupini SDS podpiramo. Podpiramo tudi korake, ki vodijo v večjo depolitiziranost, ki predstavljajo točna pravila igre, tako da ne bo več mogoče da se bo govorilo, kot da je strankarstvo eno, delo v v lokalnih organih, recimo kot župan, podžupan in tako naprej, to pa je nekaj drugega. Takrat ko se je postavljala slovenska ustava, so se določila postavljala tako zato, ker se je domnevalo, da bo politično delovanje poteklo primarno preko političnih strank. Danes, ko je poplava in morje list, je seveda apolitičnost potrebno razumeti tudi v tem pomenu besede. S tega vidika je to, kar je predlagano, pravilno, pošteno tudi do policistov samih, da ni tukaj dvojnih meril in da v bodoče na tem področju ne bi smelo biti nobenega konflikta več. V SDS bomo predlagani zakon enotno podprli. Hvala